Не съм сигурен дали не трябваше, след като обявите точката, но във връзка с разглеждането на Проект на Решение за приемане на Позиция на Народното събрание по проекта на Програма на Република България за председателството на Съвета на Европейския съюз, моля на основание чл. 49, ал. 2 да бъдат допуснати в зала следните лица: Емилия Кралева – заместник-министър на външните работи; генерал-лейтенант от резерва Атанас Запрянов – заместник-министър на отбраната; Деница Сачева – заместник-министър на образованието и науката и Габриела Козарева – заместник-министър на младежка и спорта. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Вигенин! Първо ще прочета точката и тогава ще подложа на гласуване Вашата процедура. Шеста

Вносители: Кристиан Вигенин, Ивелина Василева, Джема Грозданова, Петър Петров, Иван В. Иванов, Полина Цанкова, Албена Найденова и Миглена Александрова, 21 ноември 2017 г. и Проект за решение за приемане на Позиция на Народното събрание по Проекта на Програма на Република България за Председателството на Съвета на Европейския съюз, 1 януари - 30 юни 2018 г. Вносители: Мустафа Карадайъ и група народни представители, 24 ноември 2017 г. Колеги, гласуваме така направеното процедурно предложение от господин Вигенин за допуск.

Моля, поканете гостите в залата. Господин Вигенин, заповядайте да изчетете доклада. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги народни представители! „ДОКЛАД относно Проект на Решение за приемане на Позиция на Народното събрание по проекта на Програма на Република България за Председателството на Съвета на Европейския съюз, 1 януари – 30 юни 2018 г., № 754-02-95, внесен от Кристиан Иванов Вигенин, Ивелина Василева, Джема Грозданова, Петър Петров, Иван Иванов, Полина Цанкова – Христова, Албена Найденова и Миглена Александрова на 21 ноември 2017 г. На свое редовно заседание, проведено на 22 ноември 2017 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, обсъди Проект на Решение за приемане на Позиция на Народното събрание по проекта на Програма на Република България за председателството на Съвета на Европейския съюз, 1 януари – 30 юни 2018 г. Като се има предвид, че Народното събрание участва активно в обсъжданията по заложените приоритети в проекта на Програма на председателството, както и че има своите ангажименти по линия на неговото Парламентарно измерение, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове изготви Проект на Решение за приемане на Позиция на Народното събрание по проекта на Програма на Република България за председателството на Съвета на Европейския съюз, 1 януари – 30 юни 2018 г. Проектът бе разработен въз основа на заключенията и резултатите от проведените съвместни заседания, срещи и дискусии с участието на постоянните парламентарни комисии.

Във връзка с дебата за бъдещето на Кохезионната политика след 2020 г., КЕВКЕФ проведе изслушване на господин Томислав Дончев, заместник министър-председател. Бяха обсъдени теми като бъдещето на бюджета на Европейския съюз, ролята на Кохезионната политика в контекста на Българското председателство на Съвета на и обвързването й с развитието на икономиката, както и конкретни въпроси по усвояването на европейските средства за периода 2014 – 2020 г. Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, Комисията по отбрана и Комисията по икономическа политика и туризъм проведоха среща с господин Юрки Катайнен – заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, на която бяха засегнати темите за предизвикателствата пред ЕС, сигурността и възможностите за инвестиции, както и приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС, попадащи в обхвата на неговия ресор. Съвместна среща между КЕВКЕФ и Комисията по вътрешен ред и сигурност бе проведена с Димитрис Аврамопулос – член на Европейската комисия, отговарящ за миграцията, вътрешните работи и гражданството. На срещата бяха дискутирани подготовката на Парламентарното измерение на Българското председателство, както и въпросите и предизвикателствата пред Съюза в сферата на миграцията, опазването на границите и вътрешните работи. Съвместно с Комисията по бюджет и финанси КЕВКЕФ проведе заседание, на което участва и Гюнтер Йотингер – член на Европейската комисия, отговарящ за бюджета и човешките ресурси. На заседанието също така присъстваха и членове на Европейския парламент от България, членове на Европейския икономически и социален комитет, представители от Комитета на регионите, Национално сдружение на общините в Република България и членове на Обществения съвет към КЕВКЕФ. дискусията бяха обсъдени редица важни за България и Европейския съюз въпроси, сред които бъдещето на кохезионната и селскостопанската политика на Европейския съюз, както и следващата Многогодишна финансова рамка. Съвместно с Комисията по външна политика беше проведено съвместно заседание на тема: „Бъдещето на Западните Балкани в Европейския съюз от перспективата на Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Македония, Сърбия и Черна гора.“ На заседанието бяха поканени и взеха участие посланиците на държавите от Западните Балкани. Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове и Комисията по външна политика проведоха съвместно заседание при широка дискусия на тема: „Европейска интеграция, регионално сътрудничество и свързаност на Западните Балкани – приносът на Българското председателство.“ Дискусията се проведе в две части: „Бъдещето на Западните Балкани в Европейския съюз – приоритет в дневния ред на Българското председателство“, като госпожа Екатерина Захариева – заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи, акцентира върху целите, които си поставя Българското председателство по отношение на европейската перспектива на Западните Балкани, както и предвидените инициативи в тази посока. „Проекти и инициативи за задълбочаване на регионалното сътрудничество и подобряване на свързаността – транспортна, комуникационна, инфраструктурна и енергийна в Югоизточна Европа – роля и участие на България“, взеха участие представители на: Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на енергетиката. По проекта на Програма постоянните парламентарни комисии проведоха изслушвания на ресорните министри по отношение на Председателството и представиха на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове доклади, съдържащи информация за резултатите от тях. Приоритетите на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз по ресори са представени в: Комисията по бюджет и финанси, Комисията по икономическа политика и туризъм, Комисията по енергетика, Комисията по външна политика, Комисията по отбрана, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, Комисията по земеделието и храните, Комисията по труда, социалната и демографската политика, Комисията по образованието и науката, Комисията по здравеопазването, Комисията по околната среда и водите, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения,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 Комисията по политиките за българите в чужбина и Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата. Доклади до КЕВКЕФ постъпиха от: Комисията по околната среда и водите, Комисията по външна политика, Комисията по отбрана,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

След състоялото се обсъждане и гласуване по постъпилите писмено и направените устно предложения за промени, и след проведеното гласуване на окончателния текст като цяло, с 8 гласа „за” Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове единодушно предлага на Народното събрание да приеме следното Решение

предоставя възможност Република България да засили ролята си в определянето на дневния ред на Европейския съюз и в сътрудничество с останалите държави членки и европейските институции да работи за общия интерес, в отговор на очакванията на гражданите за сигурна, солидарна, обединена и социална Европа; Като възприема председателството на Съвета на Европейския съюз като важна национална задача, която може да представи България в положителна светлина – като подготвен, конструктивен и коректен посредник предстоящите ключови европейски дебати; Като отчита засилената роля на националните парламенти след Договора от Лисабон във формирането и реализирането на водещите приоритети от европейския дневен ред; Като подчертава значението на Парламентарното измерение на българското председателство на Съвета на Европейския съюз за неговото успешно провеждане и заявява готовност да взаимодейства с правителството по всички важни теми и планирани инициативи; Като припомня още веднъж заявената готовност и отстояваната досега политика за търсене и постигане на съгласие и единодействие между парламентарно представените политически сили по въпросите на българското председателство на Съвета на Европейския съюз в условия на прозрачност и отчетност на българското участие в процеса на вземане на решения в Европейския съюз, РЕШИ: 1. Изразява принципна подкрепа за обявените приоритети в Проекта на Програма на Република България за председателството на Съвета на Европейския съюз, като споделя основните послания за консенсус, конкурентоспособност и кохезия, както и девиза „Съединението прави силата“. Предлага на българското правителство при приемането на окончателната програма да вземе предвид следните теми, идентифицирани от Народното събрание като краткосрочни и дългосрочни приоритети за Европейския съюз и за България: Европейски бюджет, Кохезионна политика, Обща селскостопанска политика - многогодишната финансова рамка на Европейския съюз за периода след 2020 г. да гарантира запазване на успешните политики на Европейския съюз, водещи до постигане на стратегическите цели на Съюза за сближаване, повишена конкурентоспособност, икономически растеж и създаване на качествени работни места, социален напредък и борба с бедността; - запазване на кохезионната политика като един от основните инструменти за постигане на икономическа и социална конвергенция при справедливо разпределение на средствата между държавите членки; конструктивен подход към регионалната политика чрез диференцирано допълване на безвъзмездната финансова помощ за изоставащите региони с финансови инструменти; - утвърждаване на Общата селскостопанска политика като силна и адекватно финансирана общностна политика, като се запази единната схема за плащане на на площ и подпомагане, обвързано с производството с цел гарантиране на устойчивото развитие на този ключов сектор на европейската икономика. 2.2. Отбрана, сигурност и миграция - постигане на съгласие за финализиране на реформата на Общата европейска система за убежище, включително с приемането на ревизиран Дъблински регламент, като се постави фокус върху прилагането на целенасочени мерки за предотвратяване на незаконната миграция и трафика на хора; извеждане на преден план на борбата с организираната престъпност и тероризма чрез осигуряване на по-добро взаимодействие и обмен на информация и данни между националните служби за сигурност на държавите членки и приемане на нова правна рамка за функционирането на Шенгенската информационна система; активна роля на България в усилията за задълбочаване на сътрудничеството и развитие на ефективна обща политика в областта на отбраната с цел повишаване на сигурността на Европейския съюз и неговите граждани; постоянен ангажимент за солидарна подкрепа спрямо държавите членки по външните граници на Европейския съюз, в това число за укрепване на граничния контрол; подкрепа за приемането на Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната и насърчаване на участието в проекти по Европейския фонд за отбрана. 2.3. Европейският социален модел. Образование, младеж и култура подкрепа за развитието на Европейския стълб за социалните права и неговите три основни елемента: равни възможности и достъп до пазара на труда, справедливи условия на труд, социална закрила и приобщаване; - запазване и развитие на съществуващите механизми за преодоляване на бедността и социалното изключване, включително Европейския социален фонд; усилия за финализиране на преговорите по промените в Директивата за командироването на работници, като се отчитат в максимална степен интересите на държавите с по-ниско от средното за Европейския съюз възнаграждение в най-чувствителните сектори и се гарантира свободното движение на хора; засилване на координацията по въпросите на здравната помощ; - обвързване на многокомпонентната тема за бъдещето на труда с подкрепата за предприемачеството и създаването на работни места, като се постави акцент върху мерките за повишаване на младежката заетост чрез качествено образование и създаване на търсените в съвременната икономика умения; подкрепа за общоевропейски образователни програми, мерки и инициативи в предстоящите преговори по Многогодишната финансова рамка, включително програмата „Еразъм +“, като доказала своята роля и принос за подобряване на качеството на образование и обучение в Европейския съюз, насърчаване на мобилността и активното гражданско участие; утвърждаване на културата като един от основните двигатели за развитие на Европейския съюз, за възстановяване на доверието на гражданите в европейския проект и за приобщаване към ценностите на Европейския съюз в отговор на нарастващото разединение и за противодействие на надигащите се радикални антиевропейски движения; повишаване на информираността относно целите, инициативите и събитията, свързани с „Европейската година на културното наследство – 2018”. 2.4. Конкурентоспособна икономика, цифров пазар усилия за ускоряване на процеса на доизграждане на Единния цифров пазар с цел повишаване на конкурентоспособността на европейската икономика, насърчаване на икономическия растеж и разширяване на възможностите пред потребителите за ефективно използване на интернет пространството; създаване на условия за осигуряване на мрежовата и информационна сигурност и регламентиране на неприкосновеността на личните данни; - създаване на съответните инструменти за финансиране в подкрепа на малките и средни предприятия, опростяване на административните тежести като предпоставка за успешна реализация на Инициативата за подкрепа на стартиращи и разрастващи се предприятия. 2.5. Разширяване и регионално сътрудничество - създаване на нов импулс в процеса на разширяване на Европейския съюз към страните от Западните Балкани като гаранция за стабилността, икономическото развитие и социалния прогрес както в Югоизточна Европа, така и на европейския континент като цяло, чрез предприемане на конкретни стъпки и инициативи: подкрепа за реформите в страните кандидатки, за да постигат по-бързо критериите за членство; по-силно приобщаване на страните от региона към постигането на стратегическите цели на Европейския съюз; силен фокус върху свързаността както между страните кандидатки, така и между тях и държавите членки от региона във всичките нейни измерения – транспортна, енергийна, икономическа, комуникационна, цифрова, улесняване на контактите между хората; - приемане на финален документ от срещата на върха в София за Западните Балкани, който да потвърди политическата воля на Европейския съюз да приобщи Западните Балкани и бъдат положени усилия той да бъде придружен от от Пътна карта с конкретни инициативи, ангажименти и ориентировъчни срокове за реализацията им; - засилване на видимостта на Черноморския регион, включително чрез повишаване на свързаността с Дунавския регион и при пълноценно използване на потенциала и инструментариума на макрорегионалните стратегии на Европейския съюз; прилагане на резултатите от Петата среща на високо равнище по Източното партньорство, насочени към изграждането на демократично, стабилно, проспериращо и устойчиво пространство в държавите от Източното партньорство, като един от приоритетите на Европейския съюз и на триото председателства – Естония, България, Австрия. Насърчава българското правителство да работи за приемането на балансирани решения с цел запазване на единството между държавите – членки на Европейския съюз, и изпълнение на стратегическите приоритети на Европейския съюз, като заедно с това насочи своите усилия към постигане на конкретни резултати в рамките на 6-месечния период на председателството. Министрите да информират редовно ресорните парламентарни комисии за напредъка по реализацията на приоритетите на българското председателство, а резултатите от заседанията на Европейския съвет да бъдат представяни в Народното събрание.

Госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, господин Вицепремиер, госпожи и господа министри! Ще представя Проекта за решение на Движението за права и свободи относно Програмата на Република България за председателството на Съвета на Европейския съюз. Мотивите: Като се има предвид изключително важното значение на председателството на Съвета на Европейския съюз (1 януари – 30 юни 2018 г.) за

- 18-месечната програма на Съвета (1 юли 2017 г. – 31 декември 2018 г.), изготвена от естонското, българското и австрийското председателство, представена в Доклада на Европейския съюз от 2 юни 2017 г.; Договора от Лисабон, в който се представя активната роля на националните парламенти за реализиране на приоритетите на Европейския съюз; - Програмата на Република България за председателството на Съвета на Европейския съюз. Проектът за решение дава възможност за участие и позиция на Народното събрание за предстоящото председателство въз основа на фундаментите на правовата парламентарна република. Уважаеми колеги, предвид трите председателства – Естония, България, Австрия, които имат за цел да възприемат широкообхватен и интегриран подход за предотвратяване на насилствения екстремизъм, като при този подход акцент се поставя и върху ролята на образованието и междукултурния диалог, зачитането и опазването на общите ценности, основните права и свободи и принципите на правовата държава, ще представя на Вашето внимание решенията, които сме извели: „1. Възлага на българското правителство правителство при приемането на окончателната програма да вземе предвид и следните теми, идентифицирани от Народното събрание като приоритетни за Европейския съюз и България, и продължи работата по тях и след приключването на българското председателство на Съвета на Европейския съюз: Европейски бюджет, кохезионна политика, Обща селскостопанска политика - многогодишната финансова рамка на Европейския съюз за периода след 2020 г. да гарантира запазване на успешните политики на Европейския съюз, водещи до постигане на стратегическите цели на Съюза за сближаване, повишена конкурентоспособност, икономически растеж и създаване на качествени работни места, социален напредък и борба с бедността; - запазване на кохезионната политика като един от основните инструменти за постигане на икономическа и социална конвергенция при справедливо разпределение на средствата между държавите членки; конструктивен подход към регионалната политика чрез диференцирано допълване на безвъзмездната финансова помощ за изоставащите региони с финансови инструменти; утвърждаване на Общата селскостопанска политика като силна и адекватно финансирана общностна политика, като се запази единната схема за плащане на площ и подпомагане, обвързано с производството с цел гарантиране на устойчивото развитие на този ключов сектор на европейската икономика. Отбрана, сигурност и миграция - постигане на съгласие за финализиране на реформата на Общата европейска система за убежище, включително с приемането на ревизиран Дъблински регламент, като се постави фокус върху прилагането на целенасочени мерки за предотвратяване на незаконната миграция и трафика на хора; - извеждане на преден план на борбата с организираната престъпност и тероризма чрез осигуряване на по-добро взаимодействие и обмен на информация и данни между националните служби за сигурност на държавите членки и приемане на нова правна рамка за функционирането на Шенгенската информационна система; активна роля на България в усилията за задълбочаване на сътрудничеството и развитие на ефективна обща политика в областта на отбраната с цел повишаване на сигурността на Европейския съюз и неговите граждани; постоянен ангажимент за солидарна подкрепа спрямо държавите членки по външните граници на Европейския съюз, в това число за укрепване на граничния контрол; подкрепа за приемането на Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната и насърчаване на участието в проекти по Европейския фонд за отбрана. Европейският социален модел. Образование, младеж и култура - подкрепа за развитието на Европейския стълб за социалните права и неговите три основни елемента: равни възможности и достъп до пазара на труда, справедливи условия на труд, социална закрила и приобщаване; запазване и развитие на съществуващите механизми за преодоляване на бедността и социалното изключване, включително Европейския социален фонд; - усилия за финализиране на преговорите по промените в Директивата за командироването на работници, като се отчитат в максимална степен като се отчитат в максимална степен интересите на държавите с по-ниско от средното за Европейския съюз възнаграждение в най-чувствителните сектори и се гарантира свободното движение на хора; засилване на координацията по въпросите на здравната помощ; - обвързване на многокомпонентната тема за бъдещето на труда с подкрепата за предприемачеството и създаването на работни места, като се постави акцент върху мерките за повишаване на младежката заетост чрез качествено образование и създаване на търсените в съвременната икономика умения; подкрепа за общоевропейски образователни програми, мерки и инициативи в предстоящите преговори по Многогодишната финансова рамка, включително програмата „Еразъм +“, като доказала своята роля и принос за подобряване на качеството на образование и обучение в Европейския съюз, насърчаване на мобилността и активното гражданско участие; - утвърждаване на културата като един от основните двигатели за развитие на за възстановяване на доверието на гражданите в европейския проект и за приобщаване към ценностите на Европейския съюз в отговор на нарастващото разединение и за противодействие на надигащите се радикални антиевропейски движения; повишаване на информираността относно целите, инициативите и събитията, свързани с „Европейската година на културното наследство – 2018“. Конкурентоспособна икономика, цифров пазар - усилия за ускоряване на процеса на доизграждане на Единния цифров пазар с цел повишаване на конкурентоспособността на европейската икономика, насърчаване на икономическия растеж и разширяване на възможностите пред потребителите за ефективно използване на интернет пространството; - създаване на условия за осигуряване на мрежовата и информационна сигурност и регламентиране на неприкосновеността на личните данни; създаване на съответните инструменти за финансиране в подкрепа на малките и средни предприятия, опростяване на административните тежести като предпоставка за успешна реализация на Инициативата за подкрепа на стартиращи и разрастващи се предприятия. Разширяване и регионално сътрудничество - създаване на нов импулс в процеса на разширяване на Европейския съюз към страните от Балканите като гаранция за стабилността, икономическото развитие и социалния прогрес както в Югоизточна Европа, така и на европейския континент като цяло, чрез предприемане на конкретни стъпки и инициативи: подкрепа за реформите в страните-кандидатки, за да постигат по-бързо критериите за членство; по-силно приобщаване на страните от региона към постигането на стратегическите цели на Европейския съюз; силен фокус върху свързаността както между страните кандидатки, така и между тях и държавите членки от региона във всичките нейни измерения - транспортна, енергийна, икономическа, комуникационна, цифрова, улесняване на контактите между хората; насърчаване на добросъседските отношения и трайно преодоляване на съществуващите националистически и радикални убеждения; - приемане на финален документ от срещата на върха в София за Западните Балкани, който да потвърди политическата воля на Европейския съюз да приобщи Западните Балкани и да бъдат положени усилия той да бъде придружен от Пътна карта с конкретни инициативи, ангажименти и ориентировъчни срокове за реализацията им; приемане на финален документ от срещата на върха в София за Република Турция, който да потвърди политическата воля на Европейския съюз в подкрепа на демократичните процеси в Турция и продължаването на преговорния процес. засилване на видимостта на Черноморския регион, включително чрез повишаване на свързаността с Дунавския регион, и при пълноценно използване на потенциала и инструментариума на макрорегионалните стратегии на Европейския съюз. 1.6. Свобода, сигурност и правосъдие приемане на финален документ от срещата на върха в София за прилагане на широко обхватен и интегриран подход за предотвратяване на всякакви форми на радикализация, екстремизъм и национализъм с акцент и върху ролята на образованието, и междукултурния диалог, зачитането и опазването на общите ценности, основните права и свободи на гражданите и принципите на правовата държава; - представяне на българския етнически модел като успешно реализиран модел в България за решаване на междуетническите проблеми и изграждане на гражданска нация на основата на реална интеграция, съхранявайки идентичността. Възлага на българското правителство да работи за приемането на балансирани решения с цел запазване на единството между държавите – членки на Европейския съюз и изпълнение на стратегическите приоритети на Европейския съюз, като заедно с това насочи своите усилия към постигане на конкретни резултати в рамките на шестмесечния период на Председателството. 3. Министрите да информират редовно ресорните парламентарни комисии за напредъка по реализацията на приоритетите на Българското председателство, а резултатите от заседанията на Европейския съвет да бъдат представени в Народното събрание. 4. Програмата на Република България за Председателството на Съвета на Европейския съюз да бъде представена в Народното събрание след нейното приемане от Министерския съвет.” Благодаря, уважаеми господин Ибрямов. Госпожо Грозданова, по начина на водене, заповядайте.

Те имат пет различни предложения. От името на вносител би трябвало да се обясни каква е разликата и защо са внесени тези пет предложения на базата на текста на нашето решение.

министри, уважаеми колеги! Представям на вниманието Ви Проекта за решение за приемане на позиция на Народното събрание по Проекта на програма на Република България за Председателството на Съвета на Европейския съюз в периода 1 януари – 30 юни 2018 г. Позволете да започна от това, че десет години след приемането на България за пълноправен член на Европейския съюз българите остават едни от най-големите еврооптимисти. Съгласно наскоро публикуваното извлечение от анализа, направен от Представителството на Европейската комисия в България, одобрението за евроинтеграцията на страната ни се запазва в рамките на 50 на сто. Образът на Европейския съюз е положителен за българите – като демократичен го възприемат 63%, а като закрилящ и солидарен 52%. Вярвам, че на прага на първото българско председателство на Съвета на Европейския съюз, в този отговорен период, ние ще допринесем за това да отговорим на очакванията на българските граждани за утвърждаването на общия ни европейски дом. Това е за нас една голяма отговорност да работим в единодействие и съгласие за тази тема, която има характера на общонационална и надпартийна тема. Проектът на решението, внесен от по-голямата част от членовете на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, е плод на активното участие на Народното събрание в обсъжданията на заложените приоритети в Проекта на програма на Република България за председателството на Съвета на Европейския съюз и има своите ангажименти по линия на Парламентарното измерение на председателството. Само преди три дни парламентарната делегация на българския парламент участва в 58-то пленарно заседание на Конференцията на комисиите по европейските въпроси на Европейския съюз в Талин. Форумът беше закрит със символичното предаване на щафетата от Естония на България, която поема председателството точно след един месец. Ние, вносителите от Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, изготвихме Проекторешението за приемане на позиция на Народното събрание по Проекта на програмата на Република България за председателството на Съвета на Европейския съюз въз основа на заключенията и резултатите от проведени съвместни заседания, срещи и дискусии на постоянните парламентарни комисии. В тези срещи участваха представители на изпълнителната власт, членове на Европейската комисия и Европейския парламент, посланици на държави от Западните Балкани, от Комитета на регионите, от Националното сдружение на общините, членове на Европейския икономически и социален съвет, както и на Обществения съвет към Комисията, в който има представители от академичните, работодателски, синдикални, студентски и неправителствени организации. За разлика от други теми, които са предмет на остри дебати и противопоставяне, трябва да се подчертае духът на ползотворен диалог, конструктивност и консенсус, в който работи Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Тук искам да изкажа специална благодарност към председателя на Комисията господин Вигенин. (Единични ръкопляскания.) Всички ние осъзнаваме значението на задачите и измерението на българското председателство на Съвета на Европейския съюз. В Проекторешението за приемане на позиция на Народното събрание по Проекта на програмата на Република България за председателството ние се базираме на търсенето на общ консенсус. Като спазваме принципите за разделението на властите и функциите на Народното събрание и на Министерския съвет, с Проекторешението си ние изразяваме принципна подкрепа за обявените приоритети в Проектопрограмата на България за председателството при споделяне на основните послания за консенсус, конкурентоспособност и кохезия, и девиза „Съединението прави силата!“. Предлагаме на българското правителство при приемането на окончателна програма да вземе предвид темите, определени от Народното събрание като приоритетни за Европейския съюз и България, и да продължи работа по тях и след приключване на българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Темите са: „Европейски бюджет, кохезионна политика и обща селскостопанска политика”, „Отбрана, сигурност и миграция”, „Европейският социален модел. Образование, младеж и култура“, „Конкурентоспособна икономика и цифров пазар“ и „Разширяване и регионално сътрудничество“. Ние насърчаваме българското правителство да работи за приемането на балансирани решения с цел запазване на единството между държавите – членки на Европейския съюз и изпълнение на стратегическите приоритети на Европейския съюз, като заедно с това насочи своите усилия към постигане на конкретни резултати в рамките на шестмесечния период на Председателството. В Проекторешението се посочва, че министрите трябва да информират редовно ресорните парламентарни комисии за напредъка по реализацията на приоритетите на българското председателство, а резултатите от заседанията на Европейския съвет да бъдат представени в Народното събрание. Програмата на Република България за председателството на Съвета трябва да бъде представена в Народното събрание след нейното приемане от Министерския съвет, което мисля, че ще се случи съвсем скоро. Съществен принос за дебатите бяха и очертаните основни приоритети от гледна точка на българските значими теми. Тук искам да акцентирам върху темата за кохезионната политика, която е основополагаща за Европейския съюз. Дебатите за нейното бъдеще предстоят. Очаква се през месец май 2018 г. Европейската комисия да представи предложенията си за новата многогодишна финансова рамка, след което да започне широк кръг на консултации. Фокусът според нас трябва да бъде върху продължаващата кохезионна политика с фокус „Инвестиции в растеж и заетост”, разбира се, бъдещето на европейските и структурни инвестиционни фондове, модернизирани, но запазващи безвъзмездното финансиране, опростяване и модернизиране на общата селскостопанска политика. Ключов приоритет на Председателството трябва да бъде и фокусът върху сигурността, миграцията, превенцията на радикализацията и правосъдието. Принос за европейското бъдеще и сигурност могат да бъдат приобщаването на Западните Балкани и интегрираното развитие на Дунавския и Черноморски региони. Изключително важни теми за нас, които имат шанса да бъдат надградени и развити и с последващите председателства на Австрия и Румъния. Разбира се, конкурентоспособност чрез подкрепа за предприемачеството, малките и средни предприятия, стартиращи фирми за постигане на икономически растеж и създаване на работни места. За утвърждаването на развитието на Европейския съюз могат да допринесат и ориентираната към бъдещето околна среда, ефективният енергиен съюз, единният пазар и задълбочаването на икономическия и паричен съюз, за които България ще работи в рамките на своето председателство. Уважаеми колеги, чрез Проекта на нашето решение още веднъж парламентът ще може да заяви намерението и отстояваната досега политика за търсене на съгласие и единодействия между всички парламентарно представени политически сили по въпросите на българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Длъжни сме да отговорим на предизвикателствата, които стоят пред всички нас – бъдещето на Европа и Брекзит, сигурност и миграция, тероризъм, промени в климата, дигитално общество. Като политици нека да дадем своя принос, не само в рамките на председателството, но и обединявайки се около обща визия за бъдещето на Европа. С това благодаря за вниманието, благодаря и на българското правителство за усилията до тук. Нека да си пожелаем успешно председателство! Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Василева. Откривам разискванията по двата проекта за решения. Моля, заповядайте за изказване. Заповядайте, господин Гьоков. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господа министри, уважаеми народни представители! Българското председателство е важно като политически и социален модел за издигане авторитета на България като член на Европейския съюз. И в навечерието на председателството на Съвета на Европейския съюз при финализиране на дискусията по предлаганите от Европейската комисия сценарии и произтичащи от тях политики, на преден план излизат основните идеи, инициативи и приоритети за българското председателство и за националната ни позиция за бъдещето на Днес в Европа, наред с всички положителни неща, има и негодувание от настоящето и страх от предстоящото. Гражданите на Европейския съюз изпитват остър недостиг на справедливост и солидарност. Затварянето в себе си, изолираното преследване само на лично благополучие, се оказа задънена улица с разрушителни последици. Това е закономерният резултат от всевластието на неолибералния модел. Разликите между държавите – членки в Европейския съюз са огромни, особено в социалната област. Необходима ни е друга Европа! Необходимо е да се даде категоричен политически отговор на въпроса, който си задават европейските граждани, включително и българите – икономиката ли съществува, за да обслужва гражданите или гражданите съществуват, за да обслужват икономиката. Ние от левицата, от парламентарната група на „БСП за България“, защитаваме тезата, че Европейският съюз може да е ефективен само ако приемем, че на дневен ред са солидарност и действия, насочени към преодоляване на бедността и неравенствата, и гарантиране на равни права на всички европейски граждани. Не могат да се пренебрегват националните и местните органи, които носят основна отговорност за действията в социалната област, но Европейският съюз трябва да проучи възможностите и начините за допълнително подпомагане на действията на държавите членки, като използва пълноценно всички свои инструменти. Трябва да бъдат определени минимални стандарти и даже би могло в избрани области напълно да се хармонизират правата на гражданите в целия Европейски съюз с цел да се акцентира върху сближаването в социалната сфера. На 8 март 2016 г. с нарочно съобщение Европейската комисия постави началото на обществена консултация по своето бъдещо предложение за европейския стълб на социалните права. Инициативата на Европейската комисия за създаване на европейски стълб на социалните права е определена крачка в правилната посока, която ще даде възможност за развитие на практика на принципите, залегнали в Европейската социална харта, задълбочаване на интеграционните процеси между държавите членки и даване на допълнителни гаранции за правата на работниците и служителите. Едно от основните очаквания към така наречения „стълб на социалните права“ е да осигури баланс на налаганите през последните години политики на ограничаване на публичните разходи и правата на работещите. Европейският съд на социалните права беше приет окончателно в рамките на Европейската социална среща, която се проведе на 16 и 17 ноември в Гьотеборг, под домакинството на правителството на Кралство Швеция. Междувременно на 19 януари 2017 г. г. Европейският парламент прие Резолюция относно европейския стълб за социалните права. В нея много ясно се очертават очакванията на гражданите на Европейския съюз от този социален стълб. Той не бива да се ограничава само с декларации за принципите или с добри намерения, но и да подкрепя социалните права чрез конкретни и специфични инструменти като законодателство, механизми за създаване на политика и финансови тази своя резолюция Европейският парламент очертава няколко основни области, в които социалният стълб следва да доведе до качествена промяна. Моите очаквания за социалния стълб, като социално чувствителен човек, са свързани с актуализиране на съществуващите социални стандарти в посока на тяхното повишаване. Смятам, че няколко са сферите, в които е необходимо да бъдат предприети конкретни действия и това това са: условия на труд, подобряване и разширяване обхвата на социалната закрила, гарантиране на равни възможности и достъпа до пазара на труда, гарантиране на свободно движение на хората в Европейския съюз и трудова мобилност. В този контекст аз ще споделя, че виждам два важни акцента от резолюцията, които са от непосредствен интерес за България и първият е: европейският стълб на социалните права като инструмент на икономическо и социално сближаване, ориентирани към най-високите стандарти, и на второ място – пълни гаранции за свободно движение на хора и на работници в Европейския съюз, съчетано с допълнителни инструменти за защита на интересите на мобилните работници и техните трудови и социални права. В резолюцията е очертана ясно необходимостта от осигуряване на средства за постигане на практически резултати от прилагането на европейския стълб на социалните права. За мен и за БСП като партия е важно, че там се призовава за въвеждане на социален протокол, който да гарантира предимство на социалните права над икономическите свободи и че изрично е подчертана необходимостта от осигуряване на допълнително финансиране за целите на социалния стълб, в това число и по линия на европейските структурни и инвестиционни фондове. Това засилване на европейската социална солидарност в частност – по отношение на борбата с бедността и социалното включване, чрез ресурсите на Европейския социален фонд и Европейския фонд за подпомагане на нуждите, е от особена важност за България, затова българското председателство трябва да отстоява твърдо и неотстъпно принципни позиции в подкрепа на развитието на Европейския стълб на социалните права и неговите три основни елемента: равни възможности и достъп до пазара на труда, справедливи условия на труд, социална закрила и приобщаване, да се отстоява създаване на справедлив пазар на труда, недопускане на дискриминация, защита на свободното движение на хора, инвестиции в образование и обучение, подкрепа за продължавана на младежката гаранция за „Инициатива за младежката заетост“, спешни мерки за преодоляване на бедността и социалното изключване чрез адекватна социална закрила, изразяваща се в достъп до качествено здравеопазване, базови доходи, социални права, адекватни пенсии и така нататък. Наясно съм, че отстояването на

Уважаема госпожо Председател, дами и господа министри, уважаеми колеги! Аз лично приветствам днешното решение, което очаквам да бъде взето с консенсус от Народното събрание, защото парламентарното измерение на българското председателство е неизменна част от Аз приветствам и приоритетите, които и които българското правителство би трябвало да приеме и, надявам се, ще ги приеме охотно след гласуването на решението, на база на дискусии, които бяха проведени в Комисията и получените необходими експертни становища. Една от темите, която, разбира се, е изключително важна и трябва да бъде изключително добре засегната и България да бъде изключително активна по нея, е темата за отбраната, сигурност и миграция, както е записано и в Проекта за решение, постигането на съгласие за финализиране на реформата на Общоевропейска система за убежище е един изключително важен елемент за справянето с проблема с бежанската криза, която възникна преди няколко години и, разбира се, още не е намерено универсално решение, като като българската страна много правилно поставя като акцент приемането на ревизиран Дъблински регламент, като се постави фокус върху прилагането на целенасочени мерки за предотвратяването на незаконната миграция и трафика на хора. Само искам да поставя още един акцент, че терминът „ефикасен и истински съюз на сигурност“ произхожда от комуникацията на Европейската комисия, допринасяща към Европейската програма за сигурност в областта на борбата с тероризма и поставяща основите за ефективен и истински Европейски съюз на сигурност, като документът е изработен в отговор на терористичните атентати в Париж и Брюксел през 2015 г. и 2016 г. и включва изключително сериозни мерки в борбата с тероризма, които следва да се изпълнят още по-активно. Изпълнение на тази комуникация означава, че ключово за успешното противодействие на терористичната заплаха и предизвикателства, свързани с тежката и организирана престъпност, е ефективното използване на информационните системи и базите данни на Европейския съюз. Това означава изграждането на нова архитектура на информационния момент, която в момента е основен приоритет за няколко председателства, включително и за българското. Именно този национален фонд е причина да включим тази тема в днешното решение, като взаимната съвместимост, която се преследва, цели да позволи оптимално използване на налична информация и качествено, високо ниво на информационния обмен, като на ниво Европейски съюз е налице силна политическа воля за бързото финализиране на това досие, което се надяваме, ще достигне общата квота на Съвета. Разбира се, и само да припомня, че в края на 2016 г. Европейската комисия предостави законодателен пакет за реформа на Шенгенската информационна система, която включва три предложения за регламенти – използване на Шенгенската информационна система за целите на полицейското сътрудничество, гранични проекти и връщането. С измененията ще се даде по-широко използване на биометрични данни, както и нови категории сигнали. Целта е по-голямата и често използвана система да придобие нови функционалности и да повиши ефективността си. Започнат е диалог с Европейския парламент по тези досиета, които българското председателство ще се стреми да приключи. Именно по тази причина аз считам, че е важно да подкрепим така предложения Проект за решение, за да може България да бъде една сериозна част от бъдещото и сигурно

говорите за европейска сигурност, за миграция, за трафик на хора. Как точно тези Ваши хубави слова вместват с фактите? А факт е, че регионален лидер на партия, която крепи това мнозинство, пред съда си признава и сключва споразумение с прокуратурата, че каналджийства и организира трафик на бежанци. Как ще обясните това? Благодаря, уважаеми господин Хамид. Втора реплика? Не виждам. Заповядайте за дуплика, господин Иванов.

неслучайно тази тема беше идентифицирана като изключително важна за българското председателство. Разбира се, както е посочено, тези действия трябва да продължат след председателството. Аз мисля, че така зададения въпрос по-скоро би трябвало да бъде зададен на управляващото мнозинство. В крайна сметка опозицията не може да държи отговорност, да държи сметка и да ръководи едно разследване, било то и за трафик на хора. Нашата работа е тук да искаме съответните отговори от министъра и по време на парламентарния контрол, разбира се, ако има такова разследване. Аз не мога да бъда в течение по него. Надявам се отговорните лица да бъдат наказани. В крайна сметка ние търсим днес приемането на едно решение с изключително голям консенсус от Народното събрание, което да може да представи България в най-добрата светлина по време на председателството и в неговото завършване. Надявам се такива

Заповядайте, господин Божанков. Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Дебатът за бъдещето на Европа неминуемо е свързан и с този – за бъдещето на България, тъй като е наивно да мислим, че можем да променим Европа. Това, което можем да направим, е да променим себе си и бидейки част от Европа, да променим и нея, защото променяйки нашата съдебна система, нашата система за сигурност, ние променяме и Европа, а проблемите на Европа и България днес са доста сходни и ги решаваме по доста сходен начин. Всъщност, трябва да признаем, че и България, и Европа насочват своите усилия главно към последствията от даден проблем, а не срещу неговите причини, защото, ако дадем за пример демографията, липсата на работна ръка, България вкарва работна ръка отвън, това е неизбежно решение, но гражданите виждат, че то е резултат от десетилетия бездействие и слабост в политиката. Европа прави нещо много сходно. В крайна сметка реалната политика и реалната икономика са заменени от бюрокрация и технокрация и всички тези проблеми се отразяват именно на гражданина, на обикновения европеец. Точно на тази почва вирее омразата и национализмът. На тази врата хлопат и враговете на Европа. Същото е в България – докато се самоизяждаме един друг, на същата тази врата хлопат и враговете на България. Все още за проблемите говорим с приповдигнат брюкселски тон и на мен ми се иска по време на българското председателство за проблемите да се говори ясно и открито, защото нито Брекзит, нито референдумите, нито евроскептицизмът са проблемите на Европа. Те са само последствията от тези проблеми. И все още говорим с напудрено брюкселско говорене: ние сме Европа, Европа е в нас, Европа излиза по-силна всеки път! На мен това ми звучи като речи, които съм гледал само в интернет по отношение на Съветския съюз. А е време да си кажем открито какви са проблемите на Европа, за да започнем да вземаме и правилните решения, защото в миналото бащите – основатели на Европа, основаха Съюза върху свободната стопанска инициатива върху реалната икономика, търговията на въглища и стомана, върху тази основа, която сама по себе си не бе цел, Европа изгради мира и просперитета. Точно тук идва мястото на ценностите. Днес тази основа беше заменена от бюрокрацията и технократизма. На тази основа няма как Европа да продължи в бъдещето, а в бъдещето ни очакват по-големи предизвикателства от когато и да било, защото изкуственият интелект и икономика 4.0, индустриализация 4.0, ще променят света и те го променят по-бързо от всякога. След по-малко от 20 години изкуственият интелект ще заеме работните места на мнозина. Социалните проблеми и неравенствата такива, каквито ги познаваме сега, няма да бъдат същите. Това, което ни очаква в бъдеще и тези проблеми, които имаме в момента, ще ги се видят като детска игра. Дали сме готови за това бъдеще? Европа загуби много от силните си позиции в сферата на високите технологии. Доскоро всеки човек на планетата ползваше европейски телефони, европейски софтуер с европейска Днес, ако си бръкнем в джобовете, всички ще извадим други телефони с други операционни системи, а именно операционните системи, нито една от които не е европейска, са основата, на която се изгражда изкуствения интелект, а изкуственият интелект е неминуемо бъдещето на света, за добро или за лошо. В тази сфера Европа изгуби наистина позиции. Ние не водим този дебат в Европа, не го водим и в България. Как ще отговорим в България на тези предизвикателства в образованието? Защото, докато днес учим, пазарът на труда след десет години няма да иска това, за което днес се подготвяме. Така че на мен ми се иска по-открито да говорим за проблемите на Европа и точно защото съм убеден в европейската идея и ме боли за това, което става, точно затова се надявам да започнем открито да говорим за тези проблеми. Благодаря

внесли. В Проекта Вашата парламентарна група е подписала, част от колегите, това, което в началото започнахте – за национализмите, липсва, изцяло липсва и е премахнато. Затова днес освен в Европа, както казахте, много е важно бъдещето на България. Трябва да направим така, че крайният национализъм, популизмът, екстремизмът да бъде демонтиран.

Над 300 хиляди души са гласували за националистическата фракция в парламента. На тази трибуна излизат хора и започват да говорят, че се борят срещу нас, че ще ни демонтират, че ще ни изгонят. Започнете да ни разстрелвате, всичко ще се уреди. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания

Уважаема госпожо Председател, моля Ви не допускайте от тази трибуна да се призовават народни представители, или който и да било, към извършване на престъпление, и то едно от най-жестоките престъпления – към убийства, към разстрели. Намесете

някакво отношение един към друг, което да не бъде агресивно – така ще го кажа. Заповядайте, господин Петров, за изказване. Министър. Госпожо Водещ. Всеки път, като дойда на тази трибуна, говоря или за зрители, или за предавания,

Няма да обръщам внимание на такива заяждания от страна на една от партиите, която, за съжаление, скоро няма да се види на власт. По-скоро бих използвал тази трибуна, за да кажа и на ръководството – тук има някои хора от ръководството на тази партия, че не е добър знак, когато идват европейски комисари, идват високопоставени европейски служители и пред тях да се говорят някакви небивалици за нашата патриотична формация. Това не е добре. Не ни представя в добър вид. По отношение на решението, което взе нашето Събрание, и по отношение на дебатите, които се водиха във формирането на това решение, мога да кажа, че то протече в един много градивен стил. Разбира се, имаше първоначално противоречия как да изглежда, що да изглежда това решение. В края на краищата и председателят на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове даде своя значителен принос за това да бъде нашето Събрание консолидирано и то да излезе с една подкрепа към към програмата, която е предложена за нашето председателство. В това отношение искам също да кажа, че в нашето Народно събрание има добре функциониращ млад екип,

една електронизация, дигитализация в информационното обслужване не само на членовете на нашата Комисия, но и на други членове от Народното събрание. Ако те искат, ще могат да получават бързо и точно информация по всеки един въпрос. Искам да благодаря на госпожа Нели Кардашлиева, ако е тук, и на нейните сътрудници. Те работят много добре. Искам също да кажа, че в България се гледа изключително сериозно и аз съм много доволен за това председателство. Защото допреди няколко месеца, да не кажа една година, хората с насмешка се отнасяха към председателството, като нещо, което ей така едни интелигентни хора с вратовръзки си говорят, а то е изключително важно за нашата страна. Аз съм убеден, сигурен съм, че след това председателство всички ние ще бъдем свидетели на по-бързо и интензивно икономическо развитие на страната. Убеден съм в това нещо, включително в една много добра подготовка, която ще направим и във връзка с 2019 г. – Годината на културата. Това ще бъде също много добър старт на България да излезе от това си състояние, в което се намира сега, и да се присъедини към страните, които бързо и ефективно се възползват от това да бъдем в Европейския съюз. Нашата патриотична фракция в Народното събрание подкрепя изцяло европейското развитие на България. Разбира се, нека да напомня на народните представители какъв е замисълът на Европейския съюз първоначално. Той да бъде Съюз на нации. Ако няма добри национални защити на интересите във всяка една от структурите на Европейския съюз, той няма да функционира добре. И това е много важно в нашата държава, че има такава националистическа организация, която, разбира се, се различава съществено от тези безделнически структури – аз ги наричам така, в Холандия, в Англия. Един полупобъркан човек, който проведе тази кампания за излизане на страната му от Европейския съюз, и показвайки това, че е полупобъркан, на другия ден избяга от политическата сцена. В България това не е така. За съжаление, на нашите противници – не казвам: врагове. Партия ДПС не може да бъде враг. Те са ни противници, политически противници, така че това трябва да е ясно и точно. Искам тук да подчертая, че завоят, който направи Министерството за европредседателството в приоритетите, в Програмата на България, и ние пред себе си сега да имаме това решение… Аз от тази трибуна

доклад“. Мисля, че в лицето на госпожа Лиляна Павлова имаме един човек, който наистина като министър… Кажете ми, някой да провери: в колко от страните досега е имало министерство, което да се занимава, и то само с това?

Много е смешно. Дайте, вземете, запознайте се за какво става дума и ще Ви стане по-малко смешно. В тази връзка искам да кажа, че това, което се постави като фокус, а именно приобщаването на Западните Балкани, е нещо много важно за нас, защото ние нямаме интерес като държава – член на Европейския съюз, да имаме едни бедняци, голтаци около нас, а имаме нужда от едни бързо развиващи се икономики около нас. Затова нашето мнение е да подкрепим като група, като фракция в Народното събрание всички действия, решения на правителството. Уважаеми колеги депутати, за разлика от нашата Конституция, Конституцията на Европейския съюз е малко по-различна. Там изпълнителната власт играе много по-важна роля и много по-сериозна роля в прокарването на европейските политики. Хайде да

Господин Божанков, сега да Ви кажа… Човекът наистина добре, млад човек е, дайте да направим тук електронизация, цифровизация. Това, че тя струва няколко милиарда евро, ами ще ги намерим, седем-осем милиарда евро и правим електронното правителство, нали? Всичко е наред. Но да Ви кажа – и сега вече малко по-сериозни ще станете сигурно, на това заседание на КОСАК в Талин на мен ми направи много лошо впечатление организацията на домакините, а именно, че когато се докладваше по един от основните приоритети на тяхното председателство – за дигитална Европа, те не бяха поканили еврокомисаря, който отговаря за това. реплики.) Еврокомисарят по дигиталната политика го няма, когато се обсъждат такива важни въпроси на най-високия форум в Талин?! показва едно отношение, малко така, като тези господа, които се смеят отпред. Малко повече пари спечелили и вече им е весело всичко. Не им пука – нито от председателство, нито от нищо. Така че те също показаха едно отношение – естонците – малко напред отишли в една сфера, една държава, която няма население колкото центъра на София тук и някои по-централни райони, но с голямо самочувствие, не са поканили… Това нещо не бива да става. Другото нещо – по сигурността. Уважаеми делегати – бъдещи, на такива форуми, внимавайте, като влизате в автобусите в Талин. (Силен смях). В Талин влизаме в автобусите и никой не ни проверява кои сме. Никой!

ПЕТЪР ПЕТРОВ: Нека с този смях да приключим и така да продължим да подкрепяме нашето председателство, да подкрепяме нашия министър. Радвам се, че от разговори помежду си успяхте да се съсредоточите върху говорещия на трибуната. Благодаря Ви много. (Бурни ръкопляскания. Успяхте да повишите градуса на настроението в залата. Има ли реплики към изказването на господин Петров? Няма. Заповядайте за процедура, господин Ерменков. за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Вицепремиер, уважаема госпожо Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Имам голяма молба към Вас, госпожо Председател, в нарушение на Правилника. Помолете господин Петров още веднъж да повтори от основните тезиси, защото не можах да си ги запиша. Благодаря.

отрицателно срещу човек, с който утре ще иска да взема решения за Сливенска област. Аз не се изказах онзи ден, когато същият колега, който

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми господин Вицепремиер, госпожо Министър, колеги! Поисках процедура по начина на водене, защото

Има стенограма и може да се провери. Госпожо Председател, моля Ви да следите обръщението към Вие водите заседанието на парламента, но обръщението към Вас е прието да бъде „госпожо Председател, господин Председател“, дори да е някой от заместниците Ви, за да

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Вицепремиер, госпожо Министър, уважаеми колеги! Искам да обърна внимание върху съдържанието на днешната дискусия от определена гледна точка. Ние не обсъждаме общите проблеми на Европейския съюз и мястото на България в него – разбира се, новите технологии имат място, а обсъждаме два проекта за решение за позиция по Проекта на програмата на Република България. Искам да подчертая още от самото начало, че не е естествено по този въпрос да има два проекта на решение. В определена степен, макар и не в детайли, съм запознат с хода на разговорите. Струва ми се, че имаше идея ние като парламент да имаме един Проект на решение. Днес колегите от „Движението за права и свободи“ внасят техен Проект за решение, което означава, че нашите колеги имат съществени възражения срещу текста, внесен от Комисията.

за Програмата и за председателството, то би следвало това да бъде в рамките на едно решение. Ако днес стигнем тук до гласуване, с което да отхвърлим единия Проект на решение и да одобрим другия, то всички декларации, които се произнасят от изпълнителната власт и представителите на законодателното събрание за общото разбиране, за консенсуса, за общите политически възгледи по тези въпроси, мисля, че те увисват без особени аргументи.

два абзаца, две констатации, които различават двата текста. По същество текстовете на проектите за решение са идентични. В какво обаче се различават двата текста? В преамбюла на Проекта за решение, внесен от „Движението за права и свободи“, се обръща особено внимание на задължението на държавите членки да развиват и поощряват уважението към правата на човека и основните свободи за всички. Не виждам какви възражения може да има някой, за да се интегрира такъв текст в Проекта за решение. Първо, това е текст, буквално преписан от българската Конституция, която се основава в това отношение на редица международни документи. Не мога да разбера Комисията, която е разглеждала проектите, с какви основания може да отхвърли приемането на такъв текст. Второ, както е предложен текстът, ми се струва за уместно към правата на човека да се добавят и правата на гражданите. Аз също съм сред онези народни представители, които стичат, че в политическата ситуация на днешна Европа правата на гражданите и на човека са сериозно застрашени. Струва ми се, че особеното място, което се отделя в Проекта за решение на европейския социален модел образование, младеж и култура, не може да бъде отделено от въпроса за правата на гражданите. Убеден съм, че никакви социални права в Европа не могат да бъдат реализирани, ако не бъдат реализирани гражданските и човешките права. Исторически този въпрос е възникнал точно по този начин.

Защото уязвяваното на гражданските права, нарушаването на фундамента на гражданските права означава принизяване ролята на конституциите на отделните държави, които съставляват Европейския съюз. Струва ми се, че това е фундаменталният въпрос на днешното политическо напрежение в Европа. Защото стремейки се към реализация на ценности, без реализация на права ние стигнахме до тази ситуация. Вторият въпрос, който заслужава внимание в Проекта на колегите от „Движението за права и свободи“, е по отношение на регионалното сътрудничество. Ние тук се съсредоточихме върху един приоритет – Западните Балкани. Всички сме чували колко много може да направи българската държава в периода на председателството за Западните Балкани. Струва ми се, че можем да видим на финала на председателството какво може да направи за Западните Балкани и тогава да се даде обща оценка на нашия подход. Колегите са поставили един важен въпрос за преговорния процес между Европейския съюз и Турция. Ако ние поставяме въпроса въобще за регионалната роля на България по време на председателство, струва ми се, че трябва да имаме позиция за преговорите между Европейския съюз и Турция. Прекъсването на преговорите между Европейския съюз и Турция представлява за България по-голяма опасност, отколкото в момента състоянието на Западните Балкани. И ако някой не си дава сметка за тежестта на тези процеси, за тяхната за тяхната относителна тежест, би следвало да го помисли добре. Затова ми се струва, че чисто съдържателно, чисто логично и политически правилно е днес българският парламент да приеме един Проект за решение. Не виждам никакви основания българският парламент първо да се появи с две решения, и второ, предложенията, които предлагат колегите от „Движението за права и свободи“, да бъдат изключени от общия текст. За мен те придават пълнота на Проекта за решение и всеки останал подход показва някаква тенденциозност. Благодаря.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми членове на Министерския съвет, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение за удължаване на днешното заседание преди парламентарния контрол до приемането на точка

Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Вицепремиер, госпожо Министър, колеги! През последните два изключителни, изморителни и изтощителни парламентарни дни, често неоснователно в кулоарите бяхме упреквани в деструктивно опозиционно поведение. Решението, което предстои да вземем днес, е доказателство за ползотворния и конструктивен социалистическа партия, особено когато говорим за разработване на значимите за България теми и тяхното обсъждане във Върховния орган на всяка парламентарна република. Днес бих искал да заостря вниманието на уважаваната от мен аудитория и народно представителство върху широко рекламирания приоритет по време на българското председателство – интеграционния процес на Западните Балкани. Историята показва, че няма как да има просперираща и устойчива Европа, когато на Балканите съществуват размирни и зле развиващи се страни. Историята също показва, че докато една държава не е приобщена, рисков може да бъде целият неин регион. Моля за удължаване на времето. Докато ми е трудно да се съглася с мнението на министър-председателя, че Западните Балкани биха могли да заменят Великобритания, като ми е трудно да направя географски, демографски или икономически паралел, вярно е все пак, че Съюзът може да спечели от приобщаването на Западните Балкани

България граничи както с Турция, така и със Западните Балкани и е длъжна да играе конструктивна роля в интеграционните процеси на тези страни. В рамките на нашето председателство имаме реална възможност и специална отговорност да повлияем позитивно върху политиката на Европейския съюз към нашия регион и в частност спрямо Западните Балкани. Необходими са инициативи, насочени към сериозен напредък за присъединяването на страните от този регион. Често в изказванията на министъра на външните работи целите по по време на нашето председателство, свързани с интеграцията на Балканите, са малко мъгляви. Говорим за редица срещи в най-различни формати, но тези срещи не могат да бъдат нищо друго, освен инструмент и политики за постигането на тези цели и затова Българската социалистическа партия предлага конкретни политически инициативи в подкрепа на интеграционния процес на Западните Балкани. Първо, да бъдат изслушани министър-председателят и министърът на външните работи в Народното събрание по темата за европейската перспектива на страните от Западните Балкани; да се възложи на министъра на транспорта да разработи анализ как общата европейска свързаност и големите инфраструктурни проекти могат да допринесат за изграждане на липсващите отсечки по европейските транспортни коридори на българска територия; да дадем подкрепа за повече младежки обменни програми и контакти между гражданския сектор с надеждата, че ще помогнат за заличаването на част от лошите спомени от войните, опустошили Балканския полуостров преди приемане на софийска декларация по време на срещата на върха на Западните балкани, както и, разбира се, това, което спомена и заместник-председателят господин Жаблянов – поддържане на постоянен диалог с Турция, съгласуване със Съюза с оглед овладяване на рисковете за региона, съдържащи се в турбулентното развитие на вътрешнополитическите й процеси. Струва ми се, че това са инициативи, които биха могли да превърнат България от пасивен наблюдател, който само регистрира процесите, които всяка една страна от Западните балкани реализира по отношение на напредъка, в активен участник на техните интеграционни процеси. Благодаря Ви за вниманието. Има ли реплики? Няма. Господин Хамид, заповядайте. Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Вицепремиер, уважаеми народни представители! Позволете ми, първо, да поздравя господин Жаблянов за истински европейската позиция. Така се прави едно решение в българския парламент и, за съжаление, най-важният акцент е пропуснат от проекта, внесен от мнозинството. Колеги, е в резултат на целенасочено окастряне на 18-месечната програма на председателството на Съвета на Европейския съюз за Естония – България – Австрия. Всичко това, колеги, се прави с една-единствена цел – легитимация на националистите във властта. За ДПС обаче въпросът е много сложен и сериозен. Ние сме представили принципната ни позиция с внесен от нас проект. Председателството е шанс за България достойно да изпълним своята мисия и да определяме дневния ред на Европейския съюз, но не просто формално, а с проактивната си роля. Ние като партия имаме немалък принос за членството на България в Европейския съюз и НАТО с последователната ни политика от 1990 г. насам. Факти: в тази зала има само една партия, която може да се позове на значим принос в процеса на присъединяване на България към НАТО и Европейския съюз и това е ДПС. Още когато действаше Варшавският договор, тук, от тази зала, ДПС ясно и категорично изрази своята позиция къде е мястото на България – НАТО и Европейския съюз. Тази евроатлантическа ориентация е залегнала и в нашия устав, колеги, а позициите ни в парламента от 1990 г. насам са отразени в стенограмите. Тази позиция отстояваме последователно във всичките тези години и няма да отстъпим от тази наша позиция. Защо в Европейския съюз, колеги? Заради основните ценности, в защита на които е създаден този Съюз. Защото ценностите на Европейския съюз са и наши ценности и те трябва да са ценности на цялото ни общество. Човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, върховенството на закона, защитата на човешките права, правото на достоен живот, свободата на словото, правото на информираност, свободата на придвижване са основополагащи ценности на Съюза, заедно с модерното разбиране за демокрация, за съобразяване с правата и интересите на малцинствата и тяхната защита. Ние няма да отстъпим от ценностите на Европейския съюз и ще продължим да работим за единен Съюз на просперитет, солидарност и сигурност. Предпоставка за това е активното ни участие в запазването на мира, работата ни за успешното решаване на проблема с миграцията и предотвратяване на радикализацията радикализацията и екстремизма. Последното, изведено като цел на 18-месечната програма на председателството от 1 юли 2017 г. до 31 декември 2018 г. – в програмата ни в тази връзка се казваше: „Трите председателства имат за цел да възприемат широкообхватен, интегриран подход за предотвратяване на насилствения екстремизъм, като при този подход акцент се поставя и и върху ролята на образованието, междукултурния диалог, зачитането и опазването на общите ценности, основните права и свободи и принципите на правовата държава. В този смисъл ние направихме нашето предложение пред Народното събрание с нашия проект, но явно колегите от ГЕРБ и мнозинството са против това. Отчитайки засилената роля на националните парламенти след договора от Лисабон във формирането и реализирането на водещи приоритети от европейския дневен ре предложихме на Народното събрание да възложи на Министерския съвет да включи в Програмата няколко неща. обаче колегите са против това да отчетат мястото на парламента в парламентарната република и да се откажат от своята роля при формирането и реализирането на водещи приоритети от европейския дневен ред. Участието на националистите във властта е несъвместимо с европейските ценности и окастреният проект, колеги, който внасяте – мнозинството, е доказателство за това. Демократична Европа непрекъснато ни дава примери как трябва да противостоим на националистическата вълна и да не допускаме национализми и радикализми във властта. Само преди дни Европейският съюз ни напомни, че трябва да се поучим от историческите уроци и да не повтаряме фатално грешките на миналото. Трябва да осъзнаем и да знаем много добре какво означава в контекста на балканската геополитика. Крайно време е да се вслушаме и загледаме в тези съвети и примери. Уважаеми госпожи и господа народни представители! В рамките на парламентарното измерение на председателството на Съвета на Европейския съюз миналата седмица ние посрещнахме председателя на Европейския парламент заедно с представители на политически групи в Европейския парламент. На това високо събитие обаче не присъстваха председатели на всички политически групи в Европейския парламент, каквато е досегашната практика. Отсъстваха председателите на всички системни партии – ЕНП, ПЕС, Ето това, колеги, е ясната оценка на Европейския съюз за участието на националистите във властта. Това е факт и дали го признавате, или не, няма как да промените този факт.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

на ДПС, че ДПС защитава правата на човека, че се бори за правата на малцинствата и всичко останало, че Вие едва ли не сте най-големите защитници на тези права и свободи изобщо, при положение че Вашата парламентарна групи и Вашите народни представители и в парламентарни комисии, и в залата, когато стане въпрос за българските общности зад граница и конкретни законопроекти, свързани с тях, когато стане въпрос за българските малцинства зад граница и при спазването на техните права или осигуряването на повече права и възможности от страна на българската държава към тези наши общности и малцинства, Вие, Вашата група и Вашите народни представители винаги гласувате или „въздържали се“, или не гласувате,

Това поведение е двулично от страна на ДПС. Не може да говорите за права и свободи на малцинства и на хора, и да не подкрепяте правата и свободите на българските общности зад граница и българските малцинства зад граница. Това е недопустимо! Риториката, която използвате в последните месеци за национализма – колко е лошо и как Европа, това са си просто Ваши разговори. Никой в Европа не страда, че ДПС не е във властта в България. Никой в Европа не страда, че „Обединените патриоти“ участват в управлението на България. Ние доказваме, че с нашето участие в управлението постигаме правилните политики за българската държава. Ако Европа имаше нещо против, господин Таяни нямаше да дойде и да държи реч в българския парламент. Така че не изопачавайте фактите!

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Хамид, наслушахме се достатъчно много на тезите на ДПС, които Вие преповторихте за пореден, за стотен и за хиляден път в българския парламент. Разбира се, това е плод само на Вашата фантазия тезите за краен национализъм, за ксенофобия, за едва ли не фашистки и нацистки партии в българския парламент, нещо което, разбира се, не отговаря на истината. Вие много добре знаете, че „Обединени патриоти“ и партиите, които членуват в нашата коалиция са припознати от свои европейски партньори. Много добре знаете, че в Европарламента нашият представител членува в групата на европейските консерватори и реформисти. Още по-добре знаете, че в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа двамата представители на „Обединени патриоти“ също са част от групата на консерваторите. Тоест не виждам никаква логика и никаква истина в това, което Вие непрекъснато твърдите – че тук са някакви ксенофоби и крайни националисти. Тъй като ДПС като че ли тълкува думите на Таяни както дяволът чете евангелието, председателят на Европарламента изрази подкрепата си за политиката на настоящето правителство и най-вече в насока на действията срещу мигрантската криза, а Вие знаете коя политическа формация беше най-големият борец България България да може да защитава своя национален суверенитет и да не допуска наплива на нелегални мигранти в България. Вие може да си говорите както си искате и да развивате Вашите тези, но нито българското общество, нито Европа може да убедите в това, което Вие твърдите. И все пак България е парламентарна република, а Вие сте част, както казвате, от демократичните партии в нашата страна.

да припомните на колегите, които в един момент искат да изживеят катарзис и да се превърнат в борци за свобода, но преди това трябва да обяснят блъскането на нашите майки по границата, маршовете, които се изпълняват като Луков – вече български марш, в следващия момент да им обясните, че – да, Европа не страда затова, че ДПС не е във властта, но страда затова, че националистите са във властта. Това е основната разлика! Това не разбирате! Ако това е нещо, което виждат, че се случва в Германия, в Австрия и не го разбират,

какво представлява репликата. Вие се обърнахте с едно съгласие и покана да вземе отношение. Ще дам възможност, разбира се, но наистина се придържайте към Правилника, защото… по начина на водене. (Реплики от ОП.) ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ (ДПС): Господин председател, разбирам Вашето желание да си защитите групата, но в момента Вие сте председател на всички ни. Не може да взимате отношение по смисъла на това, което съм казал. Обърнах се към господин Хамид и му направих реплика.

председателят на Европейския парламент господин Таяни е избран с едно мнозинство между ЕНП и АЛДЕ в Европейския парламент, където ние активно участваме. Това мнозинство, за разлика от Вашето, е базирано на европейски ценности и така трябва да бъде. Затова господин Таяни беше тук. Но оценката, която дадоха всички председатели на политически групи, къде беше председателят на ЕНП, къде беше председателят на ПЕС, къде беше председателят на АЛДЕ? – Няма ги. Това казах, това са фактите. Господин Ангелов, какво прави ДПС за правата на българските граждани ние сме го доказали от 1990 г. насам. Това са неоспорими факти и никой не може да ги оспорва, затова няма какво да се говори за тях. Не може да говорите от тук неистини, че не подкрепяме българите в чужбина, както и българските граждани, независимо от какъв етнос са, извън пределите на България. Вие сте тези, които ограничихте и отнехте правата на стотици хиляди български граждани в Чикаго, които заради Вас нямаха възможност да гласуват. Това е Ваша вина и ще тежи на Вашата съвест, господин Ангелов. Не ми говорете за двуличие, защото двуличие е, че сте се подписали под това решение. Говорите за Западни Балкани, за приобщаване, организирате и участвате в маршове, в които изявявате претенции към границите на съвременна Европа и границите на Балканите, което стотици хиляди съседни нам държави поставят този въпрос вече, както и всички европейски посланици. Но, колеги от ГЕРБ, честито Ви на тези партньори – още един път!. процедура по начина на водене. колеги! Господин председател, обръщам се към Вас, както и към цялото ръководство на Народното събрание, тъй като ние като народни представители сме гласували за Вас, за да ни представлявате като първи сред равни. Това означава, че трябва следователно да подхождате с еднакъв метод към абсолютно всички ни и когато един народен представител прави реплика, която почти по същество копира това, което е записано в Правилника, но в нейната същност не е реплика, моля той да бъде прекъсван и моля да не допускате – това е обръщение към цялото ръководство на Народното събрание, език, който да нагнетява омраза,

Исках да започна по друг начин, но явно дебатът ще бъде акцентиран върху това защо имаме възражения върху предложенията на „Движението за права и свободи“. Първо искам да кажа, че с това решение, което внесохме от всичките четири парламентарни групи с изключение на „Движението за права и свободи“, нашата цел беше да дадем приноса на българския парламент и на българските парламентаристи към окончателната версия на Програмата за българското председателство, която ще бъде приета следващата седмица в Министерския съвет. С нея в Решението сме внесли много теми, които вече бяха изчетени два пъти, и смятам, че имаме приноса, имаме приноса, към който се бяхме стремили. Искам да кажа, че приоритетите, които са представени, не бива да се приемат като национални. Това, което правим днес, е като народни представители да дадем приноса на българския парламент, пак повтарям, към дневни ред на Европейския съюз през следващите шест месеца.

бъдат казани всъщност финализираните приоритети на българското председателство, защото ние все още не сме ги артикулирали. Това е „Бъдещето на Европа и младите хора“, „Икономически растеж и социално сближаване“, „Европейска перспектива и свързаност на Западните Балкани“, „Сигурност и стабилност в силна и единна Европа“ и „Цифрова икономика и умения на бъдещето“. Това са четирите основни приоритета на българското председателство на Съвета на Европейския съюз. По темата „Бъдеще на Европа“ ще кажа само, че България ще работи в посоката такава, каквато е посочена в мотото на българското председателство, а именно „Съединението прави силата“ и дано ние вътрешно тук по време на председателството и до края на периода на Триото, до края на 2018 г. да можем да изпълним тази посока. Европейският съюз трябва да продължи да поддържа общите европейски идеи така, както бяха заложени в Римската декларация и тя беше подписана тогава от президента Румен Радев. Принципите, които са заложени в нея – на солидарност и сближаване, би следвало да останат водещи за европейската интеграция и това ще бъде нашата цел по време на председателството. Не мога да не кажа няколко думи и за Западните Балкани, защото българското правителство, по време на целия период на договаряне на програмата на Триото, направи така, че в България да има Среща на върха на Европейски съюз – Западни Балкани. Бяха вложени много усилия, въпреки неяснотата какво всъщност ще ще постигнем по време на тази среща. Нашата задача по време на председателството по темата „Западни Балкани“ ще бъде да отчетем напредъка на всяка една държава от шестте, от които не всички имат дори статут на кандидати, и да мотивираме Европейския съюз да вземе политическото решение този процес да продължи и след нашето председателство, като акцентирам на това, че процесът е основан на изпълнението на условията и принципа на собствените заслуги на всяка една държава. Но да не се получава така, че след като бъдат изпълнени тези критерии, да се удължават сроковете за влизане в Европейския съюз. За нас е от особена важност да запазим новия етап на развитие на транспортна, транспортна, комуникационна, енергийна и инфраструктурна свързаност на региона Западните Балкани като част от Европа, която всъщност започна по време на Берлинския процес и след това продължи с „Берлин плюс“ в Италия, в Триест. Искам също да подчертая, че всички инициативи на българското председателство по отношение на Западните Балкани ще отчита динамиката на процесите в Европейския съюз, а именно комуникацията на Европейската комисия за Западните Балкани и така наречената „Стратегия за Западни Балкани“. Очаква се да излезе през месец февруари 2018 г., както и пакета „Разширяване“, който ще включва напредъка на всяка една държава и го чакаме през месец април. Няма да засягам темата за Дъблинския регламент, защото вече беше казано, но ще кажа само, че Европейският парламент прие с мнозинство промените, вече заложени в Дъблинския регламент. Те ще бъдат финализирани по време на нашето председателство и е важно да се обединим около тях, защото те са в полза на България като страна – външна граница на Европейския съюз. Относно предложенията на „Движението за права и свободи“, първо съм учудена, че този проект беше внесен впоследствие, след като другият проект беше разглеждан в Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове и представителят на „Движението за права и свободи“ в Комисията, след като ние аргументирано отхвърлихме всички предложения от Ваша страна, беше подкрепен цялостният текст, който предлагаме от наша страна. Тоест госпожа Мехмедова подкрепи крайния текст, който предложихме. Искам да кажа, че крайният текст беше обсъждан близо три седмици. „Движението за права и свободи“ имаше своята възможност много внимателно да влезе в текстовете и, ако имаше желание, да намерим възможност за съгласие по различен начин, а не по този, който в момента се получава. Искам да кажа, че е излишно в преамбюла на решението да се цитират текстове от Програмата на Триото – Естония, България, Австрия.

Вярно е, че Турция води преговори с Европейския съюз от 2005 г., но събитията от месец юли 2016 г. много промениха вътрешно-политическата обстановка, както и отношенията на Турция с Европейския съюз. Същевременно да не забравяме, че фокуса на българското председателство това са Западните Балкани. Както казах, ние положихме много усилия Срещата на върха да бъде точно по тази тема. Относно предложението за приемане на финален документ от предстоящата Среща на върха за Турция, както казах, Срещата на върха не е за Турция, тя е за отношенията между Европейския съюз и Западните Балкани, следва да се има предвид, че в рамките на Срещата за политическия диалог на високо равнище между Европейския съюз и Турция, която се проведе на 25 юли тази година, бе потвърден ангажимента за изпълнение на Изявлението „Европейски съюз – Турция“ Европейския съюз продължава да бъде ангажиран с цялостното и недискриминационно изпълнение на Изявлението „Европейски съюз – Турция“, както бе определение и в заключенията на Европейския съвет, който беше на 23 юни 2017 г. По време на последното заседание на Европейския съвет през месец октомври отново се проведе дебат по отношение Европейски съюз – Турция“. Европейският съюз очаква от Турция да спазва най-високи стандарти по отношение демокрация, върховенство на закона и зачитане на основните свободи, включително и свободата на изразяване. В този контекст Европейският съюз има ангажимент да продължи работата си в тази посока и да докладва редовно за постигнатия напредък между Европейския съюз и Турция и водените преговори с Турция. Ще имаме също възможност по време на срещите на парламентарното ни измерение да засегнем темата Турция по отношение на Черноморския регион. Сигурността в Черноморския регион не е малка тема и Турция сериозно участва в нея, както и сътрудничеството между Европейския съюз и НАТО. Относно предложението да бъде включен текст за български етнически модел във Вашето решение, бих искала да подчертая, че стабилността на българския етнически модел зависи от всички национални партии. Затова ми се струва, че инкорпорирането на такъв текст, който не се отнася до общо европейски политики и цели, не е подходящо в случая. Това е наш национален модел, който беше развит и успешен по време на прехода, е успешен в контекста на българската вътрешно-политическа ситуация. Нямам нищо против всички текстове, които сте предложили, имам против начина, по който бяха предложени и това, че тяхното място не е в такъв вид документи. Иначе ние можем като Народно събрание да

Благодаря, господин Председател. Уважаеми дами и господа, уважаеми дами и господа министри! Уважаема госпожо Грозданова, взимам реплика, за да подчертая една тема пред Вас и пред основните фактори, които ще движат българското председателство и за което, струва ми се, не говорим достатъчно дори в този важен за парламента дебат. Тази тема е засегната в Решението, за което говорим, но спорадично. Става дума за темата за чувствително по-ниското от средното за Европейския съвет възнаграждение в някои от страните, включително в България. Защо го казвам и защо го казвам сега? В Решението това е споменато в контекста за промените за Директива за командироването на работниците – важна тема. Но фактически ние трябва да използваме това председателство да предадем едно послание, което вече се разбира достатъчно добре в цяла Европа, а именно, че огромните разлики в заплащанията са в крайна сметка големия проблем, пред който се сблъсква Европа, и във всяка една от темите, които обсъждаме днес тук – от покачването на национализма в различни страни, през Брекзит до невъзможността да се намери общ механизъм за дислокация на бежанците, стои един проблем, а именно, че в едни страни заплащанията и нивата на живот са в пъти по-ниски от други. Това кара да има вътрешна миграция, която пък от своя страна създава тенденция за капсулиране, която пък може да доведе до екзити от всякакъв характер.

Има ли други желаещи да репликират, госпожа Грозданова? Не виждам. Заповядайте за дуплика, госпожо Грозданова. Уважаеми господин Зарков, аз не виждам никаква връзка между Вашата реплика и моето изказване, освен че не съм засегнала тази тема в него. Вярно е, че в Програмата по някакъв начин е засегната темата, но смятам, че приоритет на БСП е да я доразвие. Нямам нищо против нея, но не виждам смисъл от репликата, която ми направихте. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, госпожо Грозданова. Остава спорен въпросът за формата на реплика. Виждате, че се затруднява ораторът да направи дуплика на подобни реплики. Връщам се към момент от заседанието днес. Други изказвания? Заповядайте, господин Цонев, имате думата за изказване.

Простете, господин Цонев, имате думата. ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Уважаеми господин Председател, благодаря Ви. Уважаеми колеги народни представители, госпожо Министър, господин Министър! Ние сме доволни от насоката на този дебат, защото започна да става ясно какво ДПС предлага и защо го предлага. Аз ще започна оттам, откъдето завърши, уважаемата госпожа Грозданова, че не харесва начина, по който сме предложили нещата – и ние, госпожо Грозданова, не харесваме начина, по който предложихте този документ и начина, по който протече абсолютно целият дебат и диалог, относно председателството. Връщам се при конституирането на това Народно събрание. На ДПС принадлежеше идеята, която казахме при разговорите на премиера, че е важно за председателството всички приоритети да бъдат изработени с консенсус и затова тази Комисия трябва да е на паритетен принцип. Вашето предложение – на мнозинството, беше да не е на паритетен Приехте го, приехте нашето предложение и дотам свърши основата на диалога. Сега цитирате, че 18-месечната Програма е вече приета и в нея не могат да бъдат внасяни предложения от този род. Ние искахме да има диалог преди, тя да бъде изработена и този диалог да е тук в Народното събрание, за да си кажем всички мнението си, всички парламентарно представени партии, за да обсъдим и аргументираме… А не сега с една декларация, с която искаме да кажем на българското правителство: няма значение от нашите различия, няма значение, че не чухте онова, което искаме да кажем за приоритетите на българското правителство, за националния ни интерес, в контекста на европейския ни интерес. Няма значение, ние Ви казваме, че ще бъдем с Вас през цялото председателство, защото така така трябва да бъде. Няма как да го получите това. Когато казвате, че сте несъгласни, ние също сме несъгласни. Ако сега сме стигнали до този дебат и до две декларации, причината е точно в подхода. Всичко това можеше да намери място още преди изработване на приоритетите на 18-месечното председателство, но такъв дебат, господин Вигенин, имаше ли тук в пленарна зала? Колеги от БСП – имаше ли такъв консенсус? Нямаше! Едва в Комисията, когато трябва да се изработи нещо, започва някакъв дебат. Толкова по този въпрос. Защо ДПС предлага този фокус в нашето председателство? Защото, ние разбираме така председателството – освен, че ще изпълняваме всички общоевропейски приоритети, освен че ще следваме общоевропейската линия, всяко председателство трябва да има особен акцент, който да отразява и националния, и регионалния интерес, и регионалния, и националния аспект в еврочленството. Кой е българският интерес? Българският интерес, на първо място, е стабилността на региона, освен стабилността на България, разбира се. Стабилността на България зависи от стабилността на региона. Ние не живеем като Полша, Унгария и Чехия в Централна Европа, където всичко е и са заобиколени от други европейски страни. Ние живеем в един регион, който до вчера, а и днес, се нарича „барутен погреб“ на Европа. Уви, никак не искаме, но е факт. В този регион, ние с кой сме заобиколени с Черно море и Русия, с която има проблеми НАТО?! С Република Турция, която не е член на Европейския съюз, със Западните Балкани, с Македония една Румъния и една Гърция. Естествено, че това е фокусът. Защо? Съгласен съм тук, че за Западните Балкани има някакъв фокус, има някакъв акцент и дори приветстваме усилията на премиера по отношение на Македония. Винаги сме ги приветствали тези усилия и ще продължим да ги подкрепяме. Защо слагаме Турция? Почитаеми колеги, нека да бъдем правилно разбрани – Турция е най-голямата икономическа, военна сила сила в Европа. Без стабилност в Турция, без Турция демократична и приобщена към европейските ценности, никаква стабилност на Балканите не може да има. Това е ноторно известен факт – няма нужда изобщо да го обсъждаме. Какво искаме ние? Ние не искаме в нашето председателство да кажем, че ще се приеме Турция в Европа. Ние искаме да да фокусираме това Европа да продължи преговорите, да продължи този механизъм на сътрудничество, защото това е инструмент за демократизация на Турция, за стабилизация на Турция. Защото, това което казахте, събитията от юли месец и така … Точно в контекста на тези събития е нужно да продължи преговорния процес. Точно в контекста! Затова, ние поставяме този акцент – никаква стабилност не може да има без това. В никакъв друг контекст не го поставяме. Нищо не пречеше, ние да обсъдим под каква форма това да бъде записано, как да бъде поставено на съответните форуми, как това да стане част от нашия принос за стабилизацията на нашия регион. Европа – каква стабилна Европа с тези Балкани? Каква стабилна Европа с лошо отношение с Турция? Каква сигурност в Европа? Как ще се решат… Това е все едно и също да кажете на Полша,

но Полша защитава интереса си там по отношение на съседа си. А ние? Затова приемете, първо, начинът, по който го правим, като следствие от начина, по който проведохте тези шест месеца, цялата политика на изготвяне на обща позиция на България върху председателството. Второ, приемете тези неща, които казваме като израз на нашата загриженост за приноса на България, за европеизацията на нашия регион и като нашата загриженост за това, че страната ни зависи страшно много от тези неща. Ако можете и днес, и сега, и в момента, ние сме готови за редакция, за включване на част от тези предложения под друга редакция или друга форма, но те трябва да бъдат включени. Те са

Не виждам желаещи. Други изказвания? Заповядайте, господин Вигенин. Благодаря, господин Председател. Уважаема госпожо Министър, господин Министър, уважаеми колеги! Вече доста беше казано, ще бъда максимално кратък във времето на БСП, по-скоро ще коментирам като председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Мисля, че тази дискусия днес е една голяма крачка напред в ангажирането на българския парламент с европейските теми. Разбира се, в голяма степен беше и разфокусирана, но то е неизбежно да има и силни политически акценти, когато рядко се занимаваме с европейските теми. Това е причина и понякога да не знаем и някои от основните моменти и елементи, да не знаем как точно да подходим към проблематиката и какво е възможно всъщност да се постигне по това. Затова и дебатът понякога не е толкова върху съдържанието и фокуса на документа, а по принцип за нашето виждане, както за развитието на българския политически живот, така и като цяло най-общо за бъдещето на Европейския съюз. съюз. Темата за бъдещето на Европейския съюз беше дискутирана през юли по инициатива на БСП и оттогава всъщност в пленарната зала наистина не е разисквана, но знам, че наскоро беше приета позиция от правителството, надявам се да имаме възможност скоро да коментираме и това. Аз неслучайно, вероятно досадих на не малко от Вас, като изброих в доклада на Комисията към днешния Проект за решение цялата работа, която беше извършена в българския парламент, за да стигнем до този Проект. Става въпрос за представянето на Проекта на Програма, обсъжданията в комисии, проектите и решенията, които предложиха комисиите, като предложение към Комисията по европейските въпроси. От тази гледна точка мога да кажа, че едно от условията, които БСП имаше към управляващите за търсене на консенсус по европейските теми, а именно ангажиране на българския парламент с тази проблематика, в голяма степен е изпълнено. Може още, ще искаме още, но на фона на това, което имаше в предишния мандат на Народното събрание, аз смятам, че наистина има прогрес. Програмата на Триото, когато, тя беше реализирана не беше по никакъв начин обсъдена, съгласувана, не беше информирано Народното събрание, но то стана към онзи етап в предишния мандат на Народното събрание. От влизането в дебата по българската програма, мога да кажа, че има много съществен диалог между правителството с ресорните министри и съответно с комисиите, тук в Народното събрание. Аз с пълното съзнание представям и защитавам този Проект и от името на БСП, защото смятам, че си свършихме работата. Ако е имало предложения какво да бъде включено в тези текстове, които днес обсъждаме, които не са декларации, искам да обърна внимание, на решения на Народното събрание, което е обвързващ текст, обвързващ за Народното събрание и за правителството, а чрез него и за ролята ни в Европейския съюз, тези всички неща можеха да бъдат направени в комисиите. Ние нямаме предложение, например от Комисията по външна политика, където има голям брой представители на ДПС да бъде включена темата за Турция, която, между другото, е една много токсична тема в момента и не знам България има ли сили и с това да се занимава. Аз лично смятам, че няма. В процеса на подготовка на този Проект, който имате пред себе си, поне в началото, всяка политическа сила тук от петте представени в парламента подходи с идеята, че търсим консенсусно решение. Всяка една политическа сила, от една страна, направи своите компромиси, за да постигнем този общ текст по приоритетите и от друга, с разбирането, че все пак този текст не е най-малкото общо кратно и в него има много съдържателни неща, в които всяка една политическа сила може да разпознае своите приоритети- От името на БСП казвам, че социалните въпроси, които за нас са особено чувствителни са достатъчно сериозно и силно засегнати. Даже има една тема, която я нямаме и в нашия Проект, ако не се лъжа, приет на Конгреса, а именно по-силната координация на здравните политики на страните-членки, което смятам, че за всички е важно. Държа да отбележа също, че в първоначалния подход, когато подготвяхме общия Проект, имахме предложения от страна на ДПС, които бяха включени в текста. Впоследствие, след като беше предложен този общ текст, колегите решиха да излязат от този консенсус и направиха нови предложения, които вече не бяха приемливи за всички! Така се стигна до този общ текст. Искам да обърна внимание на това, което каза, госпожа Грозданова, че този общ Проект, представен днес от Комисията, беше подкрепен подкрепен и от заместник-председателя на ДПС в Комисията – Имрен Мехмедова. Аз бях учуден, че след това ние видяхме нов Проект. Разбира се, всеки има право да подходи, както намери за добре. И сигурно е важно, че чрез този проект се предизвика важна дискусия по въпросите на национализма, радикалните движения и идеи, които, впрочем, са не само националистически, религиозни и други, по които аз заявявам и го казах в Комисията, че Комисията по европейските въпроси в следващата година ще се занимае изрично с тази проблематика. Защото тя застрашава както България, така и региона, така и Европейския съюз. Впрочем, в текста има едно предложение от ДПС, което е свързано с идеята, че борбата с националистическите движения, които застрашават Европа, трябва да бъде водена включително чрез възможностите и средствата на културата и аз благодаря на министъра, че беше тук. С днешното решение ние се опитваме да отвоюваме територия за Народното събрание в този междуинституционален диалог по европейските теми. Защото, уважаеми колеги, ние на практика като Народно събрание почти не присъстваме в този междуинституционален диалог, поне до момента. Аз ще Ви дам пример с Естония, която е страна общо взето от Източна Европа, горе-долу заедно сме се движили. Там дори министър-председателят не може да отиде на заседание на Европейския съвет, без преди това Комисията по европейските въпроси да му е одобрила позицията. И затова го правим стъпка по стъпка и, според мен, ако докажем, че нашият парламент днес е способен да даде едно компетентно, смятам, становище по важните въпроси за развитието на Европейския съюз, едно решение, с което ние задължаваме министрите да го докладват в комисиите, задължаваме министър-председателя да информира парламента за дискусиите в Европейския съвет, мисля, че правим една голяма крачка. имайки предвид начина, по който протече целия този процес, аз лично се обръщам към колегите от ДПС да подкрепят решението, което предлага Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. То не противоречи на техните виждания, освен освен ако не сме имали подвеждащ сигнал с гласуването в Комисията. А другите въпроси, за които коментирах – аз лично поемам ангажимент, че ще бъдат във фокуса и на Комисията. Но и заедно сме готови да изработим Обща декларация на Народното събрание, която на тази база

включва много важен акцент. Този акцент засяга въпроса за принципите на структуриране на властта в контекста на развитие на световната политическа сфера и на процесите в световен план, които преминават в много сложна фаза на промяна на модела на политическо влияние и на преструктуриране на геополитиката в световен план. Политическите сили в световен план преразпределят и препарцелират света и като политическо влияние, и като икономическо, а ако щете, тази фаза включва в себе си, включително виждате, и военни маневри, военно противопоставяне в Близкия Изток. И се използват всякакви исторически предпоставки, свързани с формула на противопоставяне на хора, които живеят в тези региони, с оглед на това да се парцелира влияние.

обръщам се към Вас с благодарност, че пояснихте и разказахте как ДПС действаше по повод формирането на тази позиция на българския парламент, за да стане ясно наистина какво правят, че едно мислят, друго се случва, трето правят, четвърто изглежда накрая. Това, което говорих и аз в моето изказване, за това, че те

Нищо друго. Това беше двойният аршин, който не бива да се допуска и то от председателстващия Народното събрание. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Господин Летифов, Вие дадохте тон на по-свободното разбиране за реплика. Неведнъж подчертах, че то е...

нека по тези важни теми да не се опитваме до последно да търсим някакви политически дивиденти. Нека да опитаме наистина дотолкова, доколкото е възможно по европейските теми, специално по българското председателство да се опитваме да търсим съгласието. Аз не казвам, че винаги ще го намираме. Ще имаме сигурно много поводи в следващите шест месеца тук да се водят остри политически дебати по различни теми, но наистина нека поне по големите въпроси, които са важни за България и за всички наши избиратели, мога да Ви уверя, особено основните, които сме отбелязали, които съм убеден, че ще намерят или поне трябва да намерят своето място във финалната програма на българското председателство, да търсим начини заедно да работим по тях – през нашите политически семейства в Брюксел, през министър-председателите от различните политически сили – ЕНП, ПЕС, АЛДЕ и там, където има и от другите, защото това е начинът заедно да постигнем резултат. И нека искрите и конфронтацията, която често има тук, да бъде максимално свита в европейски план, пак казвам, за да постигаме тези цели. Периодът наистина е ключов в следващите шест месеца, както за Европейския съюз, така и за България като страна член и страна, която има шанса да води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

първо от свое лично име да благодаря, както и от името на цялото правителство, за възможността и за съвместната работа, която имахме през изминалите пет месеца по формулирането на националните приоритети и на Програмата на българското председателство през следващите шест месеца. Благодаря изключително много, първо, на Господин Вигенин за коректния и професионален подход при формулирането на това проекторешение на приноса на българския парламент. Това беше наистина един принос, който е важен за нас, принос, в който искам да уверя всички народни представители в тази зала, че ние приемаме много сериозно ангажимента и работата, и отношението по всички теми, които бяха повдигнати днес, както и темите, които са изрично посочени в това проекторешение. Ще уважим проекторешението във вида, в който то бъде прието от Народното събрание и искам да Ви уверя, че тези Ваши предложения отражения не само в окончателната версия на Програмата и приоритетите на българското правителство. Изчаквахме този проект на решение, за да може те да бъдат взети предвид и окончателният вариант на Програмата ще бъде внесен от мен

Мога да кажа, че, и тук специално се обръщам към парламентарната група на ДПС, неслучайно представихме тук, в Народното събрание, проекта на приоритети и проекта на Програма още през юни месец като проект и приетата юли месец от Министерския съвет Програма, точно, за да имаме пет месеца, които изминаха за обществени обсъждания, за дебати, за разговори с гражданското общество в рамките на регионалното измерение, на национално ниво с работодателски и други организации и тук, в Проектът беше представен от ресорните министри в 18 от 23 те парламентарни комисии в българския парламент и това именно беше в изпълнение и в духа на заявката, която дадохме всички парламентарно представени партии в парламента и впоследствие, разбира се, ангажимента на правителството да проведем този дебат. Затова вярвам, че и благодарение на Вашия принос през тези месеци и в резултат, разбира се, на това решение днес, ние ще имаме един добър, завършен вариант на национална програма и на приоритети на България, и на българското правителство, отчитащи всички измерения и всички нюанси. Няма още Няма още веднъж да представям пред Вас приоритетите, защото поемам и ангажимента, както е записано и днес тук, веднага след приемането на окончателния вариант на програмата, тя да бъде отново тук, представена пред българския парламент, от правителството преди да бъде започнато нейното прилагане и представяне и пред Европейския парламент и парламентарното измерение като една изключително важна част от взаимоотношенията, от този институционален триъгълник, в който ние сме призовани да работим. И в заключение искам да кажа, че и темата с с уважението към правата, към основните свободи на гражданите е тема – това е основен принцип на Европейския съюз, основен принцип, към който ние се придържаме и ще се придържаме като председател на Съвета на Европейския съюз. Бъдете уверени в това. Именно затова, отчитайки и мотото, девиза на българското председателство „Съединението прави силата“, надявам се, да бъдем единни, да бъдем обединени и не само при приемането на днешното решение, днешния принос, но затова България да проведе едно достойно председателство, да бъде един достоен надежден партньор, да защитим националния интерес и политиките, които ще провеждаме, защитавайки българския интерес, защитавайки политиките и приоритетите за всички европейски граждани, защото България в тези шест месеца ще представлява мнението, позицията не само своята, но и на всички 28 държави – членки на Европейския съюз. Това е една нелесна задача – задача, която ще изисква от нас балансирана позиция, консенсусна, когато се налага и компромисна. Готови сме и сме отворени за компромис, както в рамките на българския парламент, така, за да можем да го постигнем и в рамките на европейските институции и този институционален триъгълник, в който ще участваме. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР Преди да закрия обсъждането, има ли желаещи народни представители за изказвания? Не виждам. Закривам разискванията. Предстои гласуване на два проекта за решение за приемане на позиция на Народното събрание по Проекта на програма на Република България за председателството на Съвета на Европейския съюз. Гласуваме проектите по реда на тяхното постъпване в Деловодството на Народното събрание. Подлагам на гласуване Проект за решение, № 754-02-95, от 21 ноември 2017 г., внесен от народния представител Кристиан Вигенин и група народни представители от всички парламентарни групи

а с това и Решението. Гласуваме втория Проект за Решение, № 754-02-107, постъпил на 24 ноември 2017 г., внесен от народните представители Мустафа Карадайъ и група народни представители. Гласували

преди да продължим работата за довършване на седмичната програма, както приехме Решение в днешното заседание, моля да поздравим учениците от училище „Черноризец Храбър“ – град Пловдив, които са ни на гости.

Моля за доклад на Комисията – д-р Дариткова, имате думата.

моля да бъде допуснат в пленарна зала господин Лъчезар Борисов – заместник-министър на икономиката. Режим на гласуване за допуск до залата. гласуване за допуск до залата.

„ДОКЛАД за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, № 754-01-74, внесен от Маргарита Николова и група народни представители на 25 октомври 2017 г. На свое редовно заседание, проведено на 23 ноември 2017 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. На заседанието присъстваха заместник-министърът на здравеопазването госпожа Светлана Йорданова, заместник-министърът на икономиката господин Лъчезар Борисов, представители на синдикатите, съсловните организации в сферата на здравеопазването и на пациентските организации. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от един от вносителите госпожа Маргарита Николова. Тя информира народните представители, че с предлаганите изменения и допълнения се цели създаване на законова делегация чрез чрез подзаконов акт, химически смеси, предназначени за промишлеността, да могат да бъдат използвани, когато съдържащото се в тях наркотично вещество, не надвишава определено количество и при условие, че същото не може да бъде използвано директно и/или извлечено с лесно достъпни или икономически изгодни средства. Предложените промени са обосновани от трудностите, които срещат редица производители на компоненти за високотехнологични индустриални производства и в частност за автомобилния сектор в България, чиято изработка изисква вноса и използването в производствения процес на химични смеси, които в малък процент съдържат веществата 1,4-бутандиол и/или гама-бутиролактон, класифицирани като наркотични, съгласно Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични. Госпожа Николова поясни, че ако не се създаде правна възможност за влагането на горепосочените многокомпонентни химически смеси в производствения процес, съществува реална опасност проектите на чуждестранните инвеститори да бъдат пренасочени в друга държава – членка на Европейския съюз, в която използването им не е забранено. Приемането на нормативните промени ще допринесе за развитието на промишленото производство в страната и в частност на автомобилното производство, което през последните години се налага като стратегическа индустрия и е един от приоритетните високотехнологични сектори за привличане на чуждестранни инвестиции, с голям потенциал за развитие на експорта, заетостта и регионалната икономическа активност и осигуряващ на България трайно място в глобалната продуктова верига на стойността. С предлагания Законопроект ще се създадат необходимите условия за реализацията на редица значими инвестиционни намерения в областта на автомобилостроенето в нашата страна. В заключение госпожа Николова уточни, че с регламентирането на употребата на горепосочените вещества в производствения процес няма да бъдат нарушени обществените очаквания за защита на здравето, предвидени в закона и ще бъдат изключени злоупотреби, тъй като в посочените производства се използват смеси, съставени така, че тези вещества не могат да се използват или извличат лесно чрез готови за употреба или икономически рентабилни средства. Становището на Министерството на икономиката беше представено от господин Лъчезар Борисов. Той поясни, че смесите, предмет на уредба в предлагания Законопроект, се използват в автомобилостроенето и в строителството и се произвеждат и внасят от държави – членки на Европейския съюз, основно от Германия и Полша. Господин Борисов подчерта, че не се регламентира внос на наркотично вещество, а на химически смеси, в които е налично в много малко процентно съотношение вещество, което е включено в Списък III „Рискови вещества“ на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични. Необходимостта от изготвянето и внасянето на предлаганите промени е обсъждана на заседание на Националния съвет по наркотични вещества, като е взето единодушно решение, че проблемът може да бъде решен единствено по законодателен ред. В заключение господин Борисов информира народните представители, че Министерството на икономиката подкрепя предлагания Законопроект. В качеството си на заместник-министър на здравеопазването госпожа Светлана Йорданова изрази подкрепа за предлаганите изменения и допълнения в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите с цел регламентиране на възможността наркотични вещества от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3 да бъдат освободени от някои мерки за контрол, като условията и редът да се определят в наредба на министъра на икономиката. Тя поясни, че Законопроектът не се отнася по никакъв начин до наркотичните вещества като амфетамин, марихуана (канабис), кокаин, хероин и други, включени в Списък I „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина“ на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и не дава възможност за извършване на дейности с вещества от забранителния списък на наредбата. В писменото становище на Агенция „Митници“ се изразява принципна подкрепа за разглеждания Законопроект, като се предлага при второ гласуване на Законопроекта, с цел прецизиране на предлагания текст на разпоредбата на ал. 2, т. 1, думите „определено с наредбата количество“ да се заменят с „определеното в наредбата процентно съдържание“, тъй като по този начин ще се избегне създаването на законово ограничение за икономическите субекти по отношение на необходимите им количества химикали. В хода на дискусията членовете на Комисията по здравеопазването обсъдиха предлагания Законопроект и отправиха конкретни въпроси във връзка с мерките за контрол, от които химическите смеси се предвижда да бъдат освободени и механизмите за осъществяване на контрол върху вноса, разпространяването и прилагането на тези вещества. Беше подчертано, че една от съставките на тези химически смеси е молекула, която сама по себе си представлява синтетичен наркотик, който се използва за контрол върху човешкото поведение. Тези молекули се разпадат изключително бързо в организма и е практически невъзможно да бъдат идентифицирани при евентуални следствени действия. Във връзка с гореизложеното, народните представители се обединиха около становището, че при изготвяне на наредбата от министъра на икономиката следва да се предвидят изключително строги мерки за контрол по отношение на процентното съдържание на наркотични вещества в смесите, предназначени за промишлеността и тяхното приложение на територията на страната. Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати: „за” – 18, „против” – 1, „въздържал се” – 1, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, № 754-01-74, внесен от Маргарита Николова и група народни представители на 25 октомври 2017 г.“ Благодаря, госпожо Дариткова. С доклада на Комисията по икономическа политика и туризъм ще ни запознае председателят на Комисията господин Кънев. Имате думата, господин Кънев. гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, № 754-01-74, внесен от Маргарита Николова и група народни представители на 25 октомври 2017 г. Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 22 ноември 2017 г., разгледа и обсъди Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. заседанието присъстваха: Светлана Йорданова – заместник-министър на здравеопазването, и Лъчезар Борисов – заместник-министър на икономиката. Законопроектът бе представен от народния представител Маргарита Николова. Според вносителя целта на предложения Законопроект е създаване на условия за използване на химически смеси в промишлеността, когато наркотичното вещество в тях не надвишава определено количество и същото не може да се използва директно и/или да бъде извлечено с лесно достъпни и икономически изгодни средства. Производителите на компоненти за високотехнологични индустриални производства в България срещат трудности при вноса на вещества, класифицирани като рискови. Тези смеси имат широко приложение в промишлеността чрез влагането им в продукти, от които не могат да бъдат отделени чисти вещества, с които да бъде злоупотребено. Такива химически смеси се използват в редица европейски страни. Ако не се постигне регламентиране на възможността за влагане на тези многокомпонентни химически смеси в производствения процес, настоящи и потенциални чуждестранни инвеститори вероятно ще пренасочат проектите си в друга държава, в която използването им не е забранено. Към Законопроекта е приложена Предварителна оценка на въздействието. В своите становища Министерството на икономиката и Министерството на здравеопазването подкрепят приемането на нормативните промени. С тях ще бъде позволено производството на определени компоненти за високотехнологични индустриални производства и в частност за автомобилния сектор в България, което е необходимо за развитието на промишленото ни производство и ще позволи реализацията на територията на страната на значими за икономиката ни инвестиционни намерения в автомобилостроенето, които ще имат пряко положително отражение върху развитието на експорта, заетостта и регионалната икономическа активност. Наркотичните вещества и растения се разпределят в три списъка според Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични. първия списък са посочени тези, които са истински наркотични вещества. Това са хероин, кокаин, марихуана, коноп и всички амфетамини и синтетични наркотици и те са забранени за употреба в хуманната медицина. Във втория списък са наркотични вещества, които са разрешени за употреба в хуманната медицина. В третия списък са рискови вещества, които в момента разглеждаме, и които в някои от държавите изцяло са освободени от контрол. Народните представители Жельо Бойчев и Румен Гечев изразиха съображения по темповете на предоставяне на услуги на чуждестранните инвеститори и контрола при вноса на рисовите вещества, предмет на Законопроекта. Подчертано беше, че членовете на Комисията се произнасят предимствено по икономическата страна на Законопроекта.

След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „за” – 18 гласа, „въздържали се” – 1 глас и без гласове „против”, Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище: Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, 754-01-74, внесен от Маргарита Николова и група народни представители на 25 октомври 2017 г.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Кънев. Становище на вносител? Заповядате, госпожо Николова.

НИКОЛОВА (ОП): Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, аз няма да повтарям всичко, което беше казано до тук, в смисъл, че имаме две цели. Едната е да привлечем чуждестранни инвестиции в България, да направим така, че една от фирмите, която има изградени производствени мощности вече в страната – между пътя Хасково – Димитровград, фирмата „Язаки“, чака тези законови промени от две години и, ако те не се случат, скоро ще изнесе своето производство в Румъния. Другата фирма, която е заявила интерес, е фирмата „Леони“. Това са световни лидери в производството на

Считам, че разкриването на работни места в тези два региона – Плевенският, и надолу към Хасково и Димитровград, е много важно за страната. Това ще бъдат инвестиции на стойност над 150 млн. лв. Разбира се, това не трябва да става за сметка на здравето на хората, нито за сметка на околната среда. Така че ще изискаме всички становища, както на МОСВ – имаме положителните становища на Министерството на здравеопазването,

имате думата В мотивите към Законопроекта, изложени от вносителите, се посочва, че целта на предлаганите изменения и допълнения е да се създаде законова делегация чрез подзаконов акт химически смеси, предназначени за промишлеността, да могат да бъдат използвани, като съдържащото се в тях наркотично вещество не надвишава определено количество и при условие, че същото не може да бъде използвано директно, или извлечено с леснодостъпни, или икономически изгодни средства. Приемането на нормативните промени ще създаде необходимите условия за реализацията на редица значими инвестиционни намерения в областта на автомобилостроенето в България. Вносителите уточниха, че с регламентирането на употребата на веществата 1,4 – бутан, диол или гама-бутиролактон, класифицирани като наркотични1, съгласно Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, в производствения процес няма да бъдат нарушени обществените очаквания за защита на здравето, предвидени в Закона. Ще бъдат изключени и злоупотребите, тъй като в посочените производства се използват смеси, така съставени, че тези вещества не могат да се използват или извличат лесно – чрез готови за употреба или икономически рентабилни средства. Създаването на условия за развитие на българската икономика и на работни места за българските граждани са безспорно едни от основните приоритети на правителството. В същото време аз считам, че трябва да бъдем изключително внимателни по отношение на начина, по който се постига тази цел, и отражението върху здравето на българските граждани. С предлагания Законопроект се предвижда в чл. 5 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите да се създаде ал. 2, с която нормативно да се уреди изключение по отношение на контрола на смесите, предназначени за промишлеността, които съдържат наркотични вещества. Следва да се има предвид, че действащият текст на Разпоредбата на чл. 5 се отнася до освобождаване от някои мерки за контрол на лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества. тази връзка мисля, че от правно-техническа гледна точка не е издържано в Разпоредбата на един и същи член да се уреждат обществени отношения, които по своята философия и същност, се отнасят до коренно различни области. От друга страна, предлаганият текст на Разпоредбата на ал. 2 изцяло заимства режима на освобождаване на лекарствените продукти от някои мерки за контрол, което не е юридически издържано. издържано. Следва да се има предвид, че като цяло лекарствените продукти подлежат на контрол за качество, безопасност и ефикасност по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и европейското законодателство в тази област. Поради изложените аргументи, считам, че въвеждането на изключение по отношение на контрола върху смесите, предназначени за промишлеността, следва да бъде изведено в отделен член на Закона. Също така считам, че с оглед на гореизложените аргументи следва в Разпоредбата на Закона да се посочат конкретните мерки за контрол, от които ще бъдат освободени смесите, предназначени за промишлеността, които съдържат наркотични вещества. Не на последно място, в тялото на Закона, следва да се посочи по какъв механизъм ще се проследява вносът, разпространяването и приложението на тези смеси: дали ще е чрез регистрационен, или уведомителен режим с цел във всеки един момент държавните институции да разполагат с конкретна информация за вносителите на тези смеси, внесените на територията на страната количества и местоположението на съхранение на химическите смеси. Считам, че по този начин на базата на тази информация компетентните органи ще могат да упражняват навременен и ефективен контрол, и евентуално ще се предотврати неправомерно използване на химически смеси за целите на извън промишленото производство. Осъществяването на ефективен контрол придобива изключително важно значение и поради факта, че една от съставките на тези химически смеси е молекула, която сама по себе си представлява синтетичен наркотик, който се използва за контрол върху човешкото поведение. В случай, че в тялото на Закона не се разпишат тези основни положения, съществува реален риск в наредбата на министъра на икономиката или да остави нормативна празнота, поради липса на законова делегация, или чрез нея да се разшири делегацията на действащите законови разпоредби, което е недопустимо от правна гледна точка. В заключение, заявявам, че аз и моята парламентарна група ще подкрепим на първо четене Законопроектът. Но считам, че за постигане на посочените в мотивите цели, при второто гласуване на разглежданите изменения и допълнения, следва изцяло да се преразгледат и прецизират текстовете на предложените разпоредби, като се вземе предвид и писменото становище на Агенция „Митници“. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, д-р Дариткова. Има ли реплики?

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Парламентарната група на „БСП за България“ и членовете на Здравната комисия много внимателно се запознаха предварително както с предложенията за изменение и допълнение на Закона за контрол на наркотичните вещества, така и с мотивите за икономическо въздействие, които бяха посочени от вносителя. Става дума, на първо място, за изключително сериозна инвестиция – над 50 млн. евро, и за разкриването на над три хиляди работни места на територията на Република България. Става дума за производство, което е регламентирано в голяма част от страните от Европейския съюз, но, от друга страна, става дума за молекули или по-точно за молекула, която по своето физиологическо въздействие и същност представлява синтетичен наркотик, както вече отбелязаха колегите, с изключително сериозно въздействие върху поведенческите акции на човека и, за съжаление, с много бързо метаболизиране. В този смисъл гайдлайните, които съществуват в света, тоест ръководствата за производство, контрол, употреба на подобни химически субстанции и на отпадните продукти от това производство представляват обект на сериозен интерес, даже в света е създадена световна федерация на производителите на подобни вещества. В този смисъл ние смятаме, че предложените промени в Закона все още не са сериозно прецизирани и аз ще се опитам да обясня на уважаемия вносител – защо. От гледна точка на възможност на съвременния синтез думите „процентно съдържание“ или „извличане с неикономически изгодни средства“ нямат никаква професионална основа, тъй като съвременните възможности на синтеза са много високи и това е известно както на производителите, така и на тези, които ги контролират. В този смисъл ние смятаме, че поантата, тоест най-важното, което трябва да бъде извършено и което за наше учудване не е извършено до момента, е създаването не само на законова уредба, но и на специална наредба, която трябва да уреди, както вноса – тъй като тези субстанции не се произвеждат на територията на републиката, така и техния транспорт до производственото звено, начинът на производство и контрола на отпадните продукти. Смятаме, че тази наредба между първо и второ четене трябва сега парламентът да задължи Министерството на икономиката, заедно с Министерството на здравеопазването, да бъде създадена до 1 януари 2018 г. В този смисъл ще бъдат нашите законодателни инициативи, за да може действително, както казаха преждеговорившите колеги, това производство да бъде от полза за

и то в разгънатата му клинична форма: зачервено лице, разширени зеници, неадекватност, буйство, самоубийства. И колкото са по-млади пациентите, то толкова по-жестока, тъжна и страшна е картината. Искаш, но не можеш да му помогнеш съществено в този момент. Затова контролът върху наркотичните средства и техните прекурсори трябва да бъде ясен, прозрачен и безкомпромисен, независимо кой от тях и в коя група – първа, втора или трета, се намира. Колеги, изправени сме пред нови предизвикателства. Бизнесът иска да узакони употребата им вече в промишлени производства, а някои дори са открили такива, използвайки непълнотата на законодателството ни. Други заявяват инвестиционни намерения и чакат нашите решения,

Има и много въпроси: каква е технологията на производствения цикъл, извършена ли е оценка на риска по отношение на населението и работещите? Има ли становище от лицензирана трудова медицина по въздействие на реактивите и разглежданите вещества върху човешкия организъм? Какъв контрол ще се осъществява при транспорта, съхранението и експлоатацията на прекурсорите и техните смеси? Колеги, отговорността на тези и други въпроси, решенията и самият Закон за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите предстоят. Отговорността е на всички ни!

хората, и съм от градовете, който е с най-нисък икономически темп – ще дам примери с Пловдив, със Стара Загора, с Русе, с Габрово, въпреки всички изложени аргументи от преждеговорившите, включително и колегите от моята парламентарна група, аз не мога да бъда безотговорен и безучастен към това, че перспективата е да се открият няколко хиляди работни места. За Плевен това е жизнено важно. Ако скоро не се вземат такива мерки – не само чрез конкретния Законопроект и случай, процесите в градовете като моя, ще останат безвъзвратни. Въпреки всичките рискове, отново повтарям, които крие транспортът, производствения процес и всичко останало, аз ще подкрепя това предложение и с цялата острота на вниманието си ще съблюдавам, между първо и второ четене, какви промени, какъв контрол и какви са аргументите за обезпечаване на безопасността на целия процес. Това ще бъде направено. В заключение бих искал да кажа, че за мен е най-важно, а и за всички нас – за региони като Плевен, всяко едно работно място да го защитаваме и да помагаме с каквото можем да се отварят нови и нови работни места, за да се върнем на тези икономически стандарти, каквито имахме преди години. Благодаря Ви.

Има много предмети и вещества в нашата действителност, които са с двойно предназначение и винаги биха могли да се използват. Ние би следвало да забраним примерно използването на кухненски прибори, защото има ножове и ако някой реши да ги използва,

След това го внесе Делян Добрев, тогава пък стана скандалът. Минало-заминало. Законът не е толкова медицински, колкото е икономически. Касае се за една голяма фирма, която вече експлоатира няколко завода в България, това е окабеляването на автомобилите. Касае се за втори завод, който ще се строи в Плевенско. Големият проблем, от който колегите медици се притесняват, тук категорично подкрепям проф. Михайлов – абсолютно прав е, че големият проблем е в контрола.

Подлагам на първо гласуване Закон за Закон за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, № 754-01-74, внесен от Маргарита Николаева Николова